Gospođe i gospodo zastupnici. Otvaram sjednicu. Na dnevnom redu je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu, Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu i šumarstvu i Odbor za europske integracije. Molim predsjednik kluba, u ime kluba HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. najoštrije prosvjedujemo protiv ponašanja gospodina Josipa Kampića, zapovjednika straže koji već u više navrata se ponaša nedopustivo, bahato i neprimjereno prema izvjestiteljima, novinarima u Hrvatskome saboru. Bio sam sam svjedok na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu kad nije unatoč odredbama Poslovnika dopustio ulazak novinara. I u ime kluba Hrvatske stranke prava tražim da se to pitanje razmotri na sjednici Predsjedništva Hrvatskoga sabora i da se poduzmu odgovarajuće mjere jer novinari imaju obvezu izvještavati istino i informirati hrvatsku javnost, a poglavito je to danas primjereno što je takav odnos bio i prema ženama, jer danas je Međunarodni borbe protiv nasilja nad ženama. Tražimo poduzimanje mjera. Hvala.

A što ćete ispravljati. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Kolega Kovačević, nije danas Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. To je sutra. Sutra je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a danas Parlamentarni dan borbe protiv obiteljskog nasilja nad ženama koji u krajnjoj liniji ovaj Sabor trebao danas obilježiti u podne posebnom svojom sjednicom, ali nažalost neće. državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Dragan Kovačević. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Nekoliko riječi vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona. Naime, ovim prijedlogom zakona predlaže se daljnje usklađenje s propisima Europske unije u području zoo tehnike, što je obveza prema Nacionalnom programu za pridruživanje Europskoj uniji u 2006. godini. I isto tako u ovom zakonu donosimo odredbe koje doprinose povećanju konkurentnosti stočarske proizvodnje. Naime, treba kazati da upravo provedbom operativnih programa za potporu govedarskoj proizvodnju i svinjogojskoj proizvodnji da smo stvorili povoljne uvjete kreditiranja, da smo pokrili državnim jamstvima i isto tako osigurali bespovratna sredstva Ministarstva za izgradnju novih stočarskih farmi. To je u ove dvije godine provedbe rezultiralo da smo na području Republike Hrvatske podiglih novih 96 stočarskih stočarskih govedarskih farmi samo iz ovog operativnog programa, a da je negdje oko 30 još farmi nastalo na osnovi komercijalnih kredita. Isto tako provedbom operativnog programa podizanja svinjogojske proizvodnje za sada je s obzirom da je on tek počeo za sada imamo tri programa vrijednosti 14 milijuna kuna. Treba također reći da povećanje stočarske proizvodnje rezultiralo je i povećanjem proizvodnje mlijeka tako da u protekloj godini bilježimo povećanje od 15%. Prema tome, upravo uz podizanje trajnih nasada i provedbom ovih operativnih programa za podizanje stočarske proizvodnje smatramo da je najveći doprinos strukturnim reformama jer povećava i dohodovnost i konkurentnost naših proizvođača. Postoje Zakon o stočarstvu najvećim je dijelom usklađen s odredbama Europske unije u pogledu uvjeta uzgoja i proizvodnje uzgojno-valjanih životinja. Isto tako ustroja provedbe uzgoja. Uz to u postojećem zakonu uvaženi su i zoo higijenski uvjeti držanja domaćih životinja, kakvoća hrane za životinje i kakvoća proizvoda životinjskog porijekla. Te isto tako i inspekcijski nadzor. Ovim izmjenama stvara se pravna osnova za provedbu određenih direktiva i odluka Europske unije kojih u postojećem zakonu nije bilo. Na ovaj način omogućava se i donošenje provedbenih propisa kojim će se detaljnije urediti pojedina pitanja na kojem se Zakon o stočarstvu odnosi. Određuje se da će oblik i sadržaj rodovnika i potvrda o podrijetlu biti detaljno propisan podzakonskim aktima. Isto tako propisima Europske unije određeno je da se kod kopitara izdaje putovnica za pojedino grlo i mi smo u ovom zakonu propisali oblik i sadržaj rodovnika, putovnicu za kopitare kao i način njezina izdavanja, način organizacije natjecanja kopitara, jasnija definicija pasmine pčela. Evo tu moram naglasiti da smo zajedno sa Savezom pčelara i udrugama dogovorili se oko toga da bi našu sivu pčelu trebalo zaštiti, dakle kao autohtonu i na taj način onemogućiti prometovanje sa drugim pasminama pčela koje su manje otporne, posebno manje otporne na bolesti. I tu ćemo se koristiti primjerom iz Slovenije koja je zaštitila svoju Kranjsku pčeli i na taj način i pomogla svojim proizvođačima. Isto tako propisuje se učinkovitija organizacija provedbe uzgojno-selekcijskog rada preko uzgojnih udruga i preko uzgojnih saveza. U dijelu koji se odnosi na uvjete proizvodnje u stočarstvu ovim prijedlogom zakona predlaže se propisati uvođenje katastra pčelinjih paša i njegovo korištenje. Zatim uvođenje programa izobrazbe uzgajivača. Naime tu smo se, susrećemo sa problemom dakle educiranosti naših uzgajivača. Smatramo da ako je za neke jednostavnije zanate potrebno imati i majstorski ispiti i obrtnice itd. da upravo u stočarskoj proizvodnji posebice danas kada se idu u velika ulaganja, izgradnja farmi, kada se podižu krediti, ulažu velika sredstva da ti naši proizvođači moraju imati onu elementarnu edukaciju koliko o ekonomskim znanjima toliko i o ovim tehnološkim. A isto tako susrest ćemo se i ulaskom u Europsku uniju sa činjenicom da se potpore i poticaji upravo vežu i za zaštitu okoliša i za kvalitetu proizvoda ali isto tako i za educiranost proizvođača. Isto tako propisano je učinkovito zbrinjavanje gnoja. Uvjeti koji se moraju zadovoljiti pri donošenju prostornih planova glede stočarske proizvodnje i također ukida se odredba o zabrani klanja podmlatka domaćih životinja. Naime, tu se ta odredba pokazala kao represivna neefikasna i mi smo upravo u ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o potporama u poljoprivredi, išli na ovaj stimulativni dio, a to je da se sa tisuću i 800 kuna potiče tov junadi iz domaće teladi, dakle iz domaće proizvodnje dok ako se to čini iz uvoza onda je to za tisuću kuna manje, dakle sa 800 kuna. Isto tako ja bih ovdje spomenuo da smo nakon rasprave na Odboru za poljoprivredu prihvatili i prihvaćamo amandman kojim se traži da kod prostornih planova da se uzima u obzir i specifičnost pojedinog proizvodnog područja, dakle taj amandman Odbora za poljoprivredu smatramo da treba prihvatiti i da će on poboljšati posebno kod donošenja odluke vezano za prostorne planove i osiguranja u tim prostornim planovima i prostora za izgradnju stočarskih farmi. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, predsjednik Odbora poštovani zastupnik.

Rasprava o navedenom prijedlogu zakona odbor je proveo u svojstvu matičnog radnog tijela. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva odbor je podržao prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. U raspravi o navedenom prijedlogu zakona odbor je dao potporu njegovom donošenju budući da se predloženim izmjenama i dopunama odredbe zakona o stočarstvu u cijelosti usklađuju s propisima koji vrijede u Međutim u raspravi je ukazano da kod donošenja prostornih planova za najmanje stočarske proizvodnje gdje se određuje izgradnja konkretnih objekata treba uzeti u obzir specifičnosti područja na kojima se obavlja ta proizvodnja. Naime obiteljska poljoprivredna gospodarstva stočarske proizvodnje ne mogu planirati svoje troškove oko izgradnje objekta koji su ovdje vrlo visoki, jer nisu sigurni da li udovoljavaju uvjetima iz prostornih planova. Stoga kod kreiranja istih treba voditi računa da svako selo, općina u kojima se stočarska proizvodnja odvija, ima svoje specifičnosti. S tim u vezi izneseni prijedlog da odbor u tom smjeru na članak 12. podnese amandman. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva s navedenim prijedlogom se složio. U daljnjoj raspravi izneseno je to da je veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koje se bave stočarskom proizvodnjom ima objekte, farme koji nisu legalizirani te ako se ne pokuša iznaći rješenje proizvodnje u njima, ostat će izvan sustava poticaja. Na temelju provedene rasprave Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio da se podrži Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu zajedno sa sljedećim amandmanom. U članku 12. stavak 1. izvornog članka 30. iza riječi: "proizvodnja" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "uvažavajući specifičnosti područja na kojima se odvija ta proizvodnja" zajedno sa obrazloženjem. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za europske integracije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Vladimir Kurečić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče i pomoćniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu, zakona koji regulira ako ne najznačajniju onda barem jednu od najznačajnijih grana poljoprivrede. Stočarstvo zbog gospodarskog tradicijskog okolišnog, krajobraznog, socijalnog i ostalog značaja mora biti u središtu interesa svake ozbiljne poljoprivredne politike kao što je to slučaj u razvijenim zemljama zapadne i središnje Europe, dakle zemljama Europske unije. U tom smislu ovoj prevažnoj grani gospodarstva moraju se osigurati uvjeti za dobar razvoj kako bi približavanjem i ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju imala mjesto kakvo joj po značaju i potencijalu i pripada. U današnje vrijeme stočarstvo u Republici Hrvatskoj prilagođava se novim uvjetima nadmetanja na otvorenom tržištu i promjenama u gospodarskoj i socijalnoj strukturi na selu. Poznate su značajke ovih strukturnih promjena. Rast veličine proizvodne jedinice, tj. posjeda, rast proizvodnje po životinji kao i smanjenje broja držatelja životinja pogotovo u intenzivnoj proizvodnji. Spomenuto postaje trend kao što je bio i dijelom jest i u razvijenim zemljama iako s obzirom na hrvatske specifičnosti nikako ne bismo smjeli zanemariti i one male pa i najmanje proizvođače u stočarstvu, štoviše mjerama poljoprivredne politike mora se maksimalno pomoći i njima bez obzira na opseg i intenzitet proizvodnje. Ne može nam naime biti sve jedno hoće li ili neće ljudi ostati živjeti u udaljenijim, nerazvijenijim, brdsko-planinskim i pograničnim područjima i ne smijemo dopustiti da nam takva područja bez ljudi i stočarstva zarastu u šikare i polja ambrozije. Razvijene europske zemlje sve više vode računa o tom aspektu pa tako i mi ovo nipošto ne smijemo izgubiti iz vida. Uglavnom intenzivna ili intenzivnija stočarska proizvodnja u Republici Hrvatskoj se stabilizira nakon niza godina stagnacije. Uvođenjem operativnih programa razvoja govedarstva i svinjogojstva iz 2004. i 2005. godine u Republici Hrvatskoj raste i proizvodnja mlijeka i mesa, štoviše raste proizvodnja u gotovo svim drugim dijelovima stočarstva pogotovo u intenzivnom dijelu osim u konjogojstvu, no to je s obzirom na specifičnost jedna druga priča. Spomenuti rast je bitan zbog dosizanja razine samodostatnosti, tj. smanjenja potrebe za uvozom iako smo svi svjesni da ovdje postoji veliki prostor za povećanje jer je velika šteta prije svega gospodarstva što Hrvatska ne proizvodi i nekoliko puta više nego što trenutno proizvodi, a mjere poljoprivredne politike moraju stoga osigurati sigurnost za poljoprivredne proizvođače u ovom slučaju za stočare jer je iluzija očekivati stabilnosti razvoj s točara u uvjetima otvorenog tržišnog gospodarenja. Zakonom o stočarstvu uređuje se uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja, reprodukcija domaćih životinja, trgovina uzgojno valjanim životinjama, zoo higijenski uvjeti držanja, zaštita okoliša u uzgoju i proizvodnji, kakvoća stočne hrane i proizvode životinjskog podrijetla, ustroj i provedba uzgoja i druga pitanja važna za razvoj stočarstva. Ovdje se radi o domaćim životinjama koje imaju gospodarsku namjenu, a uzgojem se potiče povećanje učinkovitosti proizvodnje domaćih životinja, očuvanje ili poboljšanje njihove vitalnosti, povećanje ekonomičnosti stočarske proizvodnje, poboljšanje kakvoće stočarskih proizvoda kao i očuvanje genetske raznolikosti domaćih životinja. Uzgoj uzgojno valjanih životinja u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju i seže još tamo u konac 19. stoljeća. Traje svo ovo vrijeme uz zastoj sredinom prošlog stoljeća u bivšoj državi, oživljava osamostaljenjem Hrvatske i nastavlja se do današnjih dana. Organizirani uzgoj domaćih životinja na početku prošlog stoljeća počivao je na udruživanju uzgajivača u uzgojne udruge čiji će ustroj na temelju nasljeđivanja i odabira životinja prema poželjnim karakteristikama osigurati uzgajivačima najveći genetski napredak a što rezultira i najvećom dobiti u proizvodnji. Jedno duže vrijeme uzgojno-selekcijski rad odvijao se izvan sustava udruga u okviru organizacije u kojoj selekcijska služba obavljala taj posao kod uzgajivača. Svu ovu problematiku obuhvatio je Zakon o stočarstvu iz 1997. godine sa svojim manjim ili većim izmjenama iz 98. i 2003. godine. Spomenutim je Zakonom i njegovim izmjenama kao i Zakonom o udrugama iz 2001. i 2. godine dana je mogućnost osnivanja i organizacije uzgojnih udruga kao i njihovih asocijacija. Iako se uzgojno-selekcijski rad uspješno odvijao i do sada, dakle, tijekom provedbi važećeg zakona i njegovih izmjena o čemu svjedoči činjenica da se kod svih vrsta domaćih životinja povećavao selekcijski obuhvat, valja naglasiti da uspjeh genetske izgradnje ovisi i o obuhvatu populacije. Što znači da se dobrom organizacijom udruga i njihovih asocijacija i njihovim punim uključivanjem u uzgojno-selekcijski rad mogu očekivati još bolji rezultati provedbe uzgojnih programa pojedinih vrsta domaćih životinja. Kao dobar primjer organizacije udruženja uzgajivača, od nekoliko mogućih navesti ću bavarski model organizacije uzgajivača smeđeg goveda. U Njemačkoj dakle, uzgajivačka udruženja organizirana su prema interesima, dakako, samih uzgajivača. Politički sustav organizacije kroz savezne države te na nižoj razini kroz regionalna područja hijerarhijski prati i sustav organiziranja uzgajivača. Organizirani su, dakle, krovno na državnoj razini ispod koje je savezna razina, u ovom slučaju Bavarska, a ispod nje razina regije u kojoj imaju organizaciju uzgajivača sa svojim odjelima. U hrvatskom primjeru to je državna razina, a ispod nje razina jedne ili više županije ili niže pojedine udruge i njihove organizacije. Ono što je bitno je uzgojni program sa svojim ciljevima koji se provodi na razini saveznih država, a donosi se u suradnji uzgajivača kroz udruge i sudjelovanje znanstvenih institucija, instituta, univerziteta, odnosno sveučilišta, institucije Ministarstva poljoprivrede i šumarstva savezne Vlade. Dakle, ono bitno za uzgajivače kao vlasnike kapitala i interesa odvija se u udruženjima koja su nevladine, nepolitičke i neprofitne organizacije u kojima se odvija uzgojni selekcijski rad, vode se matične knjige i putem njih se vodi trženje, tj., kupoprodaja. Članovi uzgajivačkog udruženja imaju pravo na savjete u provedbi uzgojnog programa, njihove krave i bikovi imaju mogućnost sudjelovanja u odvijanju ciljanih parenja, sudjelovanje u organiziranim trženju unutar države, sudjelovati u organiziranom sustavu napasivanja goveda, imaju pravo uzgajati, prodavati uzgojne bikove za tržište, dobivati informacije putem stručnih časopisa. U ovom dijelu pomoć države ogleda se u financiranju plaće jednog uzgojnog savjetnika koji je zaposlenik saveznog ministarstva poljoprivrede, a kojemu je zadatak uzgojno savjetovati članove udruženja. Ostalo financiranje rada osigurava samo udruženje. Uvjet da bi uzgajivač mogao postati članom udruženja jest minimalno 66% populacije goveda u kontroli. U našem slučaju kontroli Hrvatskog stočarskog centra. Ova druga kontrolna udruženja su servisne službe koje vode posao kontrole proizvodnosti, obilježavanja grla i izračunavanja uzgojne vrijednosti o čemu mjesečno informiraju uzgajivače i institucije uključene u provedbu uzgojnog programa. Financiranje ove institucije je 50% uzgajivači, a 50% iz proračuna. U našem slučaju Hrvatski stočarski centar već funkcionira na ovom principu s važnom napomenom da daleko više sredstava ostvaruje radom i pružanjem usluga, negdje oko 2/3, a 1/3 ostvaruje iz državnog proračuna. Treće u Bavarskom sustavu ili modelu je kontrolno udruženje za kvalitetu mlijeka, a financirano je od strane uzgajivača, daklem proizvođača, i mljekara, dakle, prerađivača. U ovom Bavarskom modelu uzgajivači i njihove organizacije su temelj sustava u čemu su udruženja nevladine i neprofitne organizacije koje kao vlastiti servis imaju svoje profesionalne zaposlenike. Država potiče rad udruženja i pomaže u jednom dijelu njihovog rada te koordinaciji uzgojnog programa. Uz to su njemački uzgajivači i suvlasnici sa svojim udjelima u institucijama poput testnih stanica, stanica za reprodukciju i umjetno osjenjivanje. Imaju, dakle, izravan interes za kvalitetu njihovog rada, a imaju i izravan utjecaj na kontrolu i sadržaj uzgojnog rada i tržišta. Uz to organizirano provode aukcijske prodaje stoke gotovo tjedno kao i skupljanje, prijevoz i prodaju teladi. Ovaj model u ovom slučaju njemački, tj. bavarski, pokazuje svu svoju učinkovitost jer se kroz izravno uključivanje uzgajivača i njihovih udruženja uz komplementaran odnos sa znanstvenim institucijama i Ministarstvom poljoprivrede potiče, vrednuje i odlično provodi uzgoj i uzgojno-selekcijski rad na korist i zadovoljstvo svih s konačnim ciljem visoke razine razvijenosti poljoprivrede, u ovom slučaju stočarstva, odnosno govedarstva. Nemojmo zaboraviti da je Bavarska kao industrijski visoko razvijena zemlja na ovaj način ovakvom organizacijom postigla i visoku razvijenost poljoprivredne proizvodnje, u ovom slučaju stočarstva. U Hrvatskoj smo u prilici uspostaviti ovakav ili sličan model, dakako, sukladno našim specifičnostima. Rekao bi da je to u ovom trenutku i nužnost. Iako su već prijašnjim izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu stvoreni osnovni uvjeti za formiranje uzgojnih udruga i njihovih asocijacija ovim će se izmjenama i dopunama omogućiti njihova učinkovita uspostava i što brže i bolje funkcioniranje što će doprinijeti boljem položaju stočarstva i njegovih konkurentnosti. Osim toga u današnje vrijeme bez permanentne edukacije i izobrazbe, bez praćenja i primjene suvremenih dostignuća u znanosti i tehnologiji, bez primjene novih spoznaja i metoda u uzgoju, držanju, hranidbi, zdravstvenoj zaštiti nemoguće je zamisliti suvremenu profitabilnu proizvodnju. Zato je značajno da se izdvajaju sredstva po ovom Prijedlogu zakona za dodatnu izobrazbu stočara u srednje, više i visoke poljoprivredne škole, ali najbliže prebivalištu stočara i to u dijelu godine kada je najmanje posla i obveza u ratarskom dijelu stočarske proizvodnje što je sasvim logično. Usput rečeno, ali ne i manje bitno apsolutno je nužno da i razina, ali i redovitost isplate poticaja budu u cilju isplativosti proizvodnje i sigurnosti poljoprivrednih proizvođača. Nadalje, ovim izmjenama Zakona uskladit će se odredbe s propisima koji vrijede u Europskoj uniji. To se među ostalim odnosi na odredbe vezane uz uvjete u kojima se odvija športsko natjecanje konja te odredbe koje određuju oblik i sadržaj putovnice kod konja, oblik i sadržaj rodovnika te način njegova izdavanja za pojedine vrste domaćih životinja čime se detaljnije uređuje način određivanja uzgojnog statusa, uzgojno-valjanih životinja, pogotovo kod izvornih i zaštićenih pasmina. Kako je pčela jedina vrsta domaće životinje kod koje je propisano da se smije uzgajati samo određena pasmina, a u cilju očuvanja našeg genoma jasnije se određuju uvjeti uzgoja sive pčele u čemu je bitan značaj zdravstvenih osobina sive pčele. Uz to ovim Prijedlogom zakona u potpunosti se briše članak 13.a uveden 1998., a koji je propisao da kada u Republici Hrvatskoj dođe do smanjenja brojnog stanja domaćih životinja pojedine vrste, pasmine, kategorija zbog čega se smanji opseg stočarske proizvodnje ministar može donijeti odluku o ograničenju ili zabrani klanja njihova podmlatka. Ovo se odnosi prije svega na telad i prasad. Predlagatelj smatra da ova mjera nije do sada ostvarila očekivane rezultate te ne postoje razlozi da se dalje zadrži jer se problem klanja podmlatka ne može rješavati administrativnim mjerama nego se moraju osigurati ekonomski razlozi da držatelji doista drže što duže uzgoju. Nadalje, precizira se način uzgoja uzgojno-valjanih životinja i genetskog materijala ako je uvoznik registriran za uvoz sukladno posebnim propisima. Ovim člankom oko prostornih uvjeta bitno je istaknuti da mi je drago da je dakle prihvaćen amandman Odbora za poljoprivredu kojim se sukladno specifičnostima daje mogućnost da stočari doista mogu po tom pitanju disati, ali je isto važno pitanje legalizacija dosadašnjih manjih objekata jer je bitno da ljudi ono što su možda i nelegalno izgradili nekad to mogu i legalizirati. I da zaključim, kako smo u stalnom kontaktu s poljoprivrednim proizvođačima i u dnevnim susretima, okruglim stolovima, savjetovanjima ili primjerice konferencije nedavno u Vukovaru stalno se ističe potreba pojačane brige za stočarsku proizvodnju. Potrebno je istaknuti da je za daljnji razvoj stočarstva itekako bitno hitno provođenje utvrđene zemljišne politike s pravom prvokupa za ozbiljne …/Govornik se ne razumije./… proizvođače, stroga kontrola dodjela poticaja, brzo ostvarivanje kapitalnih potpora, otvaranje kreditnih linija za poljoprivredu kako za proizvodnju izravno tako i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta kao i rješavanje opravdanog zahtjeva za poticaj budu sigurni i redoviti. Rješavanje ovih problema, znači izravan doprinos razvoju stočarstva u Republici Hrvatskoj u konkretnom materijalnom smislu i olakšanje prilagodbe hrvatskog stočarstva pred ulazak u kao što izmjene i dopune Zakona o stočarstvu o kojima danas raspravljamo, a kojeg će Klub zastupnika HDZ-a i podržati znači u organizacijskom smislu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, pomoćniče, kolegice i kolege. Pa dozvolite evo nekoliko riječi u ime kluba Hrvatske seljačke stranke o Zakonu o stočarstvu. Dozvolite mi da na početku kažem da bih bio puno zadovoljniji kada, a posebice bi bili zadovoljniji naši stočari kada se govori o Zakonu o stočarstvu koji regulira na određeni način njihovo područje, kad bi oni mogli sa zadovoljstvom reći da su i dobili određene poticaje i subvencije koje već duže vrijeme čekaju, na žalost i kod ovog dijela kada smo govorili o proračunu posebice sam spominjao stočarstvo i probleme koji su se dogodili. Poznato je u ministarstvu da se subvencije i poticaji više ne isplaćuju kao što je bilo to nekad kvartalno nego polugodište i ti obračuni su dosta u zakašnjenju pa evo i ovom prilikom apeliram na ministarstvo i na državnog tajnika da se pokuša napraviti nešto, a posebice ovdje kada govorimo o stočarima. Vezano uz, evo imamo ovdje jedno kratko izvješće o ukupnom stanju u stočarskoj proizvodnji koja je objektivno možemo reći relativno možemo biti zadovoljni sa pojedinim stavkama, onima koje se odnose na proizvodnje u stočarstvu, govedarstvu vezano uz steone junice i krave iako tu još nešto malo nedostaje u proizvodnji da bi dostigli ono što je cilj svake proizvodnje, a to je samodostatnost. Također nismo zasigurno zadovoljni u onom dijelu kada se govori o govedarskoj proizvodnji gdje nam je ta samodostatnost ispod 25% nam fali goveđe proizvodnje i mislim da u tom dijelu će se trebati još dosta poraditi. Mislim da je, ono što nije tema ovog Zakona, ali je bilo o tome puno govora je promišljanje vezano uz sustav krava-tele i nešto što u proizvodnji danas nedostaje. No, međutim konkretno o Zakonu o stočarstvu. Ovdje se radi o izmjenama i dopunama Zakona koji nosi oznaku P.Z.E. što znači da se usklađuje sa pravnom stečevinom U ocjeni stanja kod osnovnih pitanja kojima se predloženim Zakonom uređuje i predlagatelj navodi da se radi o promjenama koje će u cijelosti uskladiti ovaj Zakon s propisima koji vrijede u To se u prvom redu odnosi na uvjete u kojima se odvija športsko natjecanje konja te oblik i sadržaj putovnice kod konja. Propisuje se u cijelosti oblik i sadržaj redovnika te način njegovog izdavanja za pojedine vrste domaćih životinja. Načelno je pitanje koje moram također ovdje spomenuti Vlada je donoseći Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji 2006. godine u poglavlju 3.12 koji se odnosi na sigurnost hrane, veterinarstva i sanitarni nadzor na stranici 155 navedeno da u 2006. godini planira i priprema objavu novog Zakona o stočnoj hrani kojega na žalost sada nemamo pa je to isto također pitanje s obzirom da je vezano u ovom dijelu o čemu se radi. Možda je bitno naglasiti da je vezano uz Zakon o stočarstvu donesen prvotni zakon '97. godine koji je imao 66 članaka, izmjene i dopune '98. sa 3 članka i 2003. izmjene i dopune sa 42 članka. Danas imamo ovdje pred sobom ponovo izmjene i dopune sa 29. članaka i sada moram iskreno reći postavlja se načelno pitanje. Zašto nemamo pred sobom ovdje danas novi zakon, novi zakon koji je trebao biti s obzirom na ove sve izmjene i dopune u evo ovih ja bih rekao unazad 4, 5 izmjena? Nalaže svima nama da bi trebalo obuhvatiti i danas možda ovdje pred nama biti novi Zakon o stočarstvu. međutim da vidimo konkretno što se mijenja i kako mi u klubu Hrvatske seljačke stranke gledamo na ove promjene izmjene i dopune ovog zakona. U članku 1. koji se mijenja članak 2. točka 17. na način da se u …/Govornik se ne razumije./… pa tako i u cijelom zakonu više nema pojam licenciranje kao uzgojne mjere, odabira i ocjene rasplodnjaka za prirodni pripust već se umjesto toga uvodi pojam putovnice koja je identifikacijski dokument koji se izdaje za kopitare. Zašto je licenciranje kao uzgojna mjera odabira i ocjene rasplodnjaka za prirodni pripust brisana predlagatelj nije obrazložio da li postoje stručni razlozi za to i koji su. Mi nadamo se da ćemo još obrazloženje ovdje čuti. Načelno je pitanje da o tome porazgovaramo. Na članak 4. načelno je predloženo rješenje o zabrani uzgoja i stavljanja u promet svih drugih pasmina pčela osim sive. Mislim da to s obzirom da smo imali neke razgovore sa pčelarima da treba podržati jer se čuva autohtonost naše pčele da ne dođe do određenih križanja. Također na članak 5. budući da se predlaže brisanje članka 13. koji je vezan za odredbu o zabrani klanja podmlatka jer tako stoji u obrazloženju. Ova mjera nije ostvarila očekivane rezultate te stoga ne postoje razlozi da se ona dalje zadrži. Mislim da se ovdje otvaraju poneka pitanja i ne znam sa kojim to podacima ministarstvo raspolaže kada tako odgovorno tvrdi da se može na neodređeni način ukinuti mjera koja je rekao bih uvijek do sada egzistirala. egzistirala. Volio bih više čuti u obrazloženju vezano uz ovu mjeru. Svi mi znamo da je zabrana klanja podmlatka posebice teladi jedna rekao bih osjetljiva mjera. Svi mi znamo da nismo bili zadovoljni s njom, da nije bilo na neki način ta administrativna mjera djelovala u segmentu da bi sačuvali naš govedarski fond posebice našu telad. No međutim, ipak vjerujem da su se mnogi morali potrudit da bi zaobišli ovu mjeru pa da bi na neki način došlo do klanja teladi. Znamo da je bilo puno one zdrave teladi koja je dobila od naših nažalost veterinara uputnicu da su si slomili da da li noge ili nešto da bi završili na klanju ali u svakom slučaju svatko onaj tko je htio na neki način zaobići ovu mjeru morao se dobrano potruditi. Osobno sam mišljenja naročito kada znamo da je nedostatak materijala posebice onog tovnog, mi smo svi svjesni da tovni materijal u tovu junadi gotovo se 90 ako ne i nešto više posto uvozi. Znači, nema teladi za tov. Evo nešto u posljednje vrijeme se tu popravlja sa organizacijom, kooperacije u okviru nekih firmi ali mislimo ukupno ovdje je problem. A znamo da nam se događa da nam stvarno gotovo najbolja telad završava u klaonicama. Tako da je tu i problem onog na čemu je potrebno još intenzivnije raditi ali u djelu gdje se i ministarstvo trudi ne može se reć' je svakako suzbijanje sive ekonomije koja je naročito u tom dijelu imala ja bih rekao uvijek vrlo duboke korijene. No međutim, smatram da bi se još jedanput trebalo porazmisliti o ovoj mjeri koja se na određeni način ukida. Na članak 12. istim se mijenja članak 30. na način da se kod donošenja prostornih planova osiguraju uvjeti za stočarsku proizvodnju. Tu treba reći da je to dobra odredba ali se mora voditi računa o specifičnostima svakog područja i bez obzira što se taj članak mijenja na dobar način treba spomenuti da se ta odredba nije bila u važećem zakonu bila provedena jer nije bio donijet provedbeni propis. prije nego što kažem nešto o provedbenom propisu. Moram reći da se stvarno svi mi zajedno susrećemo sa jednim velikim problemom koji se odnosi na uvjete u prostornim planovima za stočarsku proizvodnju. Uvjeti koji su nametnuti u Hrvatskoj su ja bih rekao nepodnošljivi, uvjeti koji ne osiguravaju da možemo imati nesmetani razvoj stočarske proizvodnje. Uvjeti kojima mi određujemo da se određeni objekti za uzgoj u stočarskoj proizvodnji moraju odmicati od gotovo sela 300, 400, 500 metara. Poneka naša sela su opet s druge strane 300, 400 metara gotovo da niti ne može se onda napraviti određena poljoprivredna proizvodnja moram iskreno reći da ne govorim o infrastrukturi koja se mora dovući do toga. Sve to dovodi do toga da nije ni čudo neki naši poljoprivredi proizvođači kad uopće krenu da bi išli u nekom dijelu u izgradnju, novu investiciju moraju odustati od toga jer stvarno sa određenim ograničenjima koja imamo u prostornim planovima to je nemoguće. prošli vikend sam bio u Švicarskoj, u Zürcihu, neće vjerovati gotovo ja bih rekao desetak minuta od samog centra grada ima jedna velika neću spominjati ime banke, poslovna zgrada i to ogromna. Ja ne znam sa koliko desetaka katova, cijeli kompleks. Preko puta Preko puta koji je ajde širok jedno 7-8 metara nalazi se farma krava i to išao sam se direktno navratiti, slikao sam, 25. Mislim, ne vjerujem da banka i da tamo ovi stanovnici koji jesu tamo u banci baš gledaju na tom dijelu ali je jedan sasvim drugačiji odnos. Sigurno bi mogli otkupiti tu famu nije nikakav problem. Ali ona je tamo i rekao bih tamo je na ponos Švicaraca i bilo bi dobro da stvarno i mislim da je bilo na neki način pokazana i dobra volja i prihvaćanjem ovoga amandmana ali da je tu u tom dijelu pokušamo još više u razgovorima i sa Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja da vidimo koliko je moguće i u postojećim prostornim planovima omogućiti da se poljoprivrednim proizvođačima stvarno omogući da mogu raditi svoj posao u tom dijelu. Članak 15. vodi do onog članka 34. propisuje se gospodarenje pčelinjim pašama i uspostava Katastra pčelinjih paša. Mislim da je to dobro. U razgovoru sa mnogim pčelarima, svi su naglašavali da je potrebno to uvesti. Vjerujem da će doći i do koncesija koje će na određeni način i sa približavanjem i sa europskim integracijama omogućiti nama da gospodarimo sa nečim što se zove paša, pčelinja paša. Možda to sada ovako izgleda imaginarno, no međutim u Europskoj uniji je to vrlo detaljno i jasno propisano a i na neki način se štiti bogatstvo koje pojedina zemlja ima u tom dijelu. Moram još evo da u ovom dijelu vezano uz ovu ukupnu stočarsku proizvodnju pa ponovo vezano uz dio koji se odnosi na objekte moram napomenuti jedan još veliki problem koji smo dosta koji smo dosta raspravljali na samom odboru a to je legaliziranje objekata u kojima se obavlja stočarska proizvodnja. Nažalost, gotovo rekao bih jednom ajde neću biti pregrub u ocjeni ali slobodno kažem 80% naših poljoprivrednih proizvođača, seljačkih gospodarstava nema danas legalizirane svoje farme. To je činjenično stanje i svi mi to dobro znamo. S obzirom da znamo i koja se proizvodnja odvija na tim našim farmama mislim da bi jedno ukupno razmišljanje na koji način vidjeti sve ono što je moguće, legalizirati, pripomoći tim našim ljudima da dođu do tih građevinskih dozvola, da na neki način i moderniziraju te svoje farme ali u svakom slučaju da mogu u što kraćem vremenu, vremenu koje nam je još nažalost preostalo a koje nije dugačko u svim ovim procesima približavanja Europskoj uniji doći do toga što se zove i ono što smo i prepisali u zakonu svaka farma mora imati svoj broj. Bez tog broja neće moći funkcionirati a ako neće moći funkcionirati onda svi znamo što će se dogoditi i sa svim onim stvarima koje se trebaju dobiti u tom dijelu. Ono što možda moram načelno naglasiti s obzirom da polako vrijeme ističe je nešto što se proteže i kroz ovaj zakon a imali smo nažalost slučajeva i u ovim prijašnjim zakonima da se u podzakonskim aktima, tj. onim aktima koje bi trebao donijeti ministar nažalost imamo dosta velike zaostatke i gotovo da u nekim dijelovima takve stvari i nisu sprovedene, molim da u ovom dijelu kada se to odnosi na provedbene akte, na pravilnike koji trebaju biti doneseni da se oni čim prije donesu jer bez njih zakon je nemoguće sprovesti a onda sigurno u tom dijelu ne možemo niti sprovesti sve ono oko čega smo se ovdje i u ovom zakonu založili. Mislim da u dijelu, evo ja neću sada ići u ove detalje koji se odnose na ono sve što nije donešeno ali mislim da je potrebno barem za ove najvažnije propise koji se odnose naročito u ovom dijelu prostornog dijela, znači učešća u prostoru i mogućnosti o kojima smo najviše govorili učiniti da se čim prije sa pravilnicima izađe, da ih ministarstvo donese i da one u svakom slučaju čine cjelovitost ovog ukupnog prijedloga. Evo, s ovim primjedbama i sa onim amandmanima nadam se koji će biti usvojeni, sa onim ogradama i vjerujem odgovorima kojima ćemo dobiti klub HSS-a će podržati donošenje ovog zakona. Hvala

Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Željko Kurtov. Izvolite!

Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu mislim da je prihvatljiv i da Hrvatska narodna stranka, klub Hrvatske narodne stranke će ga podržati uz par malih primjedbi koje imamo. Gospodine državni tajniče, mislim da što se tiče toga da ćete shvatiti i pokušati nešto napraviti ili mi svi skupa zajedno. Ocjena stanja, ja ću samo pročitati jedan dio da bi mogli nastaviti sa diskusijom. u govedarstvu i 2005. godine u svinjogojstvu se proizvode operativni programi razvoja ovih grana stočarstva kojima se želi pridonijeti pozitivnoj promjeni proizvodnih sustava uspostavom novih ili adaptacijom i rekonstrukcijom postojećih. Iako je broj pojedinih vrsta životinja u ranijem razdoblju pokazivao trend opadanja podaci o broju životinja pojedine vrste zadnjih godina ne pokazuju velike promjene. Iz tablica je razvidno da broj goveda zadnjih godina ima trend porasta dok je broj krava i svih onih junica 2004. godine ostao nepromijenjen. Broj svinja kao i krmača i suprasnih nazimaca nadložan je većim promjenama. Ovaj dio sam pročitao upravo zbog toga da bi pokazao sa terena iz Slavonije se javljaju ljudi i nezadovoljni su gospodine državni tajniče što 50 kuna uvoznu prasad potičemo a uvjerenja smo da naši ljudi u Slavoniji da mogu proizvesti ne samo mladu prasad nego i dosta krmača. Prema tome, mislimo da uvoz i uvoz mlade prasadi sa 50 kuna da ne bi trebali iz našeg proračuna financirati i potpomagati. U prvih šest mjeseci uvezeno je 202 tisuće tona, tisuće komada mladih prasadi i mislim da stimulacijom tog uvoza ne idemo na korist našim proizvođačima svinja. To je samo jedna mala digresija. Mislim da što se tiče ovog ostalog trend je dobar, Hrvatska narodna stranka to potpomaže, međutim imamo problem sa farmama naročito ljudi koji pokušavaju sada kroz kredite ostvariti nove modernije farme znači gdje bi mogli imati i mužu i struju i vodu itd. Vi znate da dole naročito u Dalmaciji više-manje su sve farme ili staje pričuvnog karaktera, više liče na neke pećine nego na prave staje. Sada imamo problem budući da mnogi ljudi žele kroz kredite, kroz poticaje, kroz razne osigurati, znači građevinsku dozvolu, lokacijsku itd. Ja sam osobno sa nekim proizvođačima išao na teren pa smo pokušali kroz šumsko zemljište, pokušali smo po dvadeset hektara uzeti od države. To ide dosta dobro, međutim pojedine općine ili nisu čak predvidjele u svojim prostornim planovima, ili ako jesu nije dovoljna udaljenost od zadnjih kuća pa imamo problem da je sad nesnalaženje na terenu i da ti ljudi koji bi trebali izgraditi neku staju, dignuti neki kredit jednostavno takoreći su u nemogućoj situaciji. Mislim da moramo u ukupnoj proizvodnji stoke i proširenja i onog što mi možemo samo uskladiti neke zakone i pokušati tim ljudima olakšati način i put do toga. Ja vas uvjeravam za samo jedan od ovih nekih ostvarenja. Recimo za šumsko zemljište jedno 6 mjeseci nam je trebalo obilaziti kancelarije, ljudi se ne snalaze, ne znaju kako ide to. I onda kad smo to uspjeli treba treba doći do izvlaštenja jednog dijela da bi mogao čovjek dobiti građevinsku dozvolu i lokacijsku za staju. Jer bez toga ne može dobiti kredit, ne može dobiti struju, ne može dobiti vodu. Vi znate da su se zakoni pooštrili. ili ne znam, svi mi skupa bi trebali nešto osmisliti da olakšavamo tim ljudima da oni stvarno mogu doći što prije do tih svojih prava jer znamo da iz Europe, iz svih ovih programa koje imamo omogućava se stočarima da im se pola sredstava koje ulože u staje i vrati. Međutim tko to može ostvariti. Ne znam, u sjevernim krajevima je to izgleda malo lakše. Tu je katastar donekle riješen. Vjerujte dole u Dalmaciji što se tiče katastra, što se tiče urbanizma to je u očajnom stanju i mislim da bi tim ljudima dole trebalo pokušati pomoći na neki način da se nekom zakonskom regulativom pomogne pa da im se da duži rok recimo za regulaciju kroz propise i zakone da oni to uspiju završiti recimo u dvije godine unaprijed. Ne znam, to je jedan od mojih prijedloga, razmišljanje na terenu do čega sam došao jer jednostavno oni sad nisu u situaciji i nisu u ravnopravnom položaju s drugim ljudima koji žive u nekim drugim krajevima. Ne znam tko je za to kriv? Možda zato što smo živjeli pod Italijom, drugi pod Austrijom. Ali svakako to je jedan ogroman problem i želio bih ukazati na to da pokušamo svi zajedno a naročito mislim i Ministarstvo poljoprivrede kao resorno ministarstvo da bi trebalo izaći s nekim prijedlozima ili pokušajima nekih prijedloga da se tim ljudima izađe u susret. Jer vjerujte mi po 300 do 500 ovaca držati u u tim stajama koje ne liče na staje to je jedna užasna situacija. Ljudima se otežava rad, higijena i tako dalje. Ispred Kluba HNS-a mi ćemo podržati ovaj prijedlog. Mislimo da je on korektno napravljen i zahvaljujem. Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Miroslav Rožić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Iako su svi klubovi koji su do sada govorili podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu vjerojatno većim dijelom i zbog oznake ovog zakona koji nosi oznaku P.Z.E. dakle europskog zakona odnosno zakona kojim se, kojem je intencija usklađivanje s propisima Europske unije ja bih u ime Kluba HSP-a zapravo postavio jedno malo drugačije pitanje. Dakle ne protiveći se donošenju ovog zakona pa čak niti onom dijelu koji, kojim, niti njegovoj intenciji niti onom dijelu kojim on uređuje određene odnose u stočarstvu. Međutim doista postavljam jedno pitanje ne ovdje predstavnicima Ministarstva poljoprivrede nego možda jedno pitanje Vladi Republike Hrvatske na koji način ona zapravo usklađuje, sinhronizira i na koji način vodi usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Drugim riječima da prevedem s hrvatskog na hrvatski zašto mi baš vrlo ekspeditivno, vrlo promptno i vrlo rano, ja bih rekao prerano usklađujemo određene propise sa propisima Europske unije koji nisu nama u našem zapravo interesu. Jedan od, a dosta kasnimo sa onim usklađivanjem sa europskim zakonodavstvom u onim područjima koji su nam od izuzetnog interesa. na svim sastancima i zajedničkog parlamentarnog Odbora Europske unije i Republike Hrvatske, na svim sastancima parlamentaraca i Odbora za vanjsku politiku pa ako hoćete na svim sastancima koje sam do sada i koje smo do sada mi u Klubu HSP-a imali sa predstavnicima naših pregovarača u postupku pridruživanja Europskoj uniji nigdje do sada nitko od predstavnika Europske unije nije spomenuo, inzistirao na brzoj potrebi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva u području poljoprivrede ili stočarstva. Svi do jednog inzistirali su na usklađivanju zakonodavstva sa socijalnim poveljama Europske unije, sa Zakonom o radu, sa reformom pravosuđa, sa borbom protiv korupcije i tako dalje i tako dalje da vam ne nabrajam jer i vi svi znadete zapravo o čemu uvijek govore predstavnici Europske komisije ili Europskog parlamenta kada se vode razgovori o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. S druge strane međutim mi smo vrlo brzi, efikasni, promptni i učinkoviti u usklađivanju onog dijela zakonodavstva našeg, sa zakonodavstvom Europske unije koji zapravo nama najčešće ide na štetu. Ovdje je kolega Kurtov govoreći u ime Kluba HNS-a govorio kako treba podržati ovaj zakon, ali je s druge strane rekao da naše staje više liče na pećine. Pa jesmo li mi toga svjesni? Da li je to istina što on govori? Je li mu netko replicirao u vezi s time? Kako uvesti ove visoke europske standarde koje mi stalno izjednačavamo zakonodavstvo hrvatsko s Europskom unijom u pećine a ne u staje? Doduše ja mislim da naravno naše staje ne liče na pećine, ali da su ipak još jako, jako daleko od pravih europskih standarda. Naime naš traj pristup europskim integracijama po našem sudu u Klubu HSP-a primarno treba sadržavati uspostavu europskih, socijalnih i standarda poštivanja ljudskih prava a tek kao sekundarno pitanje usklađivanja tržišnih, trgovačkih, financijskih pa u ovom slučaju i poljoprivredno-stočarskih odnosa. Mi bismo s tim usklađivanjem trebali čekati po našem sudu do zadnjeg časa. A ne s njima brzati kao prvim dijelovima usklađivanja. I to iz vrlo jednostavnog razloga da bismo dali dakako i našim seljacima i svima onima koji bi trebali po ovim ovim visokom europskim standardima organizirati svoja seljačka gospodarstva, odnosno stočarstvo, uzgoj, staje i sve ono o čemu se govori u ovom zakonu da bi imali više vremena kako bi to izdigli na određenu razinu kojom će lakše onda prihvatiti europske standarde. Naša politika međutim ponaša se upravo suprotno. Mi prvo usklađujemo one propise koje nam je izgleda u političkom smislu najlakše usklađivati, ne misleći na to pri tome na posljedice toga i kako će se to odraziti na onaj dio i na ljude u ovom slučaju poljoprivrednike, stočara, uzgajivače stoke, pa i našu stočarsku proizvodnju. Naime, takav sadašnji kako bih ja nazvao obrnuti proces pristupa usklađivanju naših zakona sa zakonodavstvom Europske unije dakle posve je ja bih rekao, krećemo se od repa prema glavi, umjesto da rješavamo usklađivanje sa europskim zakonodavstvom od glave prema repu doveo je u Hrvatskoj do doista uvođenja visokih tehnoloških standarda u mnogim područjima, puno slobodnijeg protoka i brže oplodnje kapitala i sasma sigurno puno liberalnijih tržišnim odnosima. No ono što je bitno pitanje je to koliko to u našim tranzicijskim uvjetima ide na dobrobit naših građana. Po našem sudu sve to do sada išlo je upravo protiv dobroti građana. Ali su zato bili na korist multinacionalnim stranom, pa i domaćem upitno stečenom i sumnjivom kapitalu. Iz tog razloga je Hrvatska sigurno danas u regiji najveći uvoznik hrane i doista je nevjerojatno da sve vlade koje su do sada bile u Hrvatskoj su isticale potrebu revitalizacije i potrebu unapređivanja poljoprivrede, stočarstva, naše proizvodnje hrane, mesa i svega ostalog, a da mi neprekidno tu proizvodnju smanjujemo i da neprekidno povećavamo uvoz upravo hrane i upravo ovih proizvoda, uključujući tu i stočarski proizvod. Koliko će ovaj zakon biti zapravo na dobrobit stočarstva u smislu da mi povećamo proizvodnju? Ja sam i mi u klubu HSP-a smo vrlo skeptični oko toga. li će to značiti da mi prihvaćamo visoke europske standarde? To je sasma sigurno. Ali koliko će to značiti u poboljšanju i povećanju našeg stočarskog uzgoja, našeg stočarskog fonda i svega ostalog na šta se ovaj zakon odnosi to je jedno drugo pitanje. Jer naši uvjetima u kojima mi živimo i uvjeti u kojima bi se trebali ispunjavati, u kojima se ispunjavaju u Europskoj uniji ovakvi standardi posve su različiti i toga treba biti svjestan. Zato u primjerice u ocjeni ovog stanja. O čemu govorim? Ako pročitate ocjenu stanja u ovom prijedlogu zakona onda ćete vidjeti da se u ocjeni stanja navode brojni statistički pokazatelji. To su bilanca proizvodnje i potrošnje mlijeka, brojno stanje stoke i slične stvari. S druge strane ja mislim da ste vi svi svjesni kad je u pitanju proizvodnja mlijeka da smo tek prije nekoliko mjeseci imali ogromnih problema sa otkupom mlijeka naših seljaka, jer oni kao nisu zadovoljavali visoke europske standarde. Pa smo onda počeli mlijeko uvoziti oni koji zadovoljavaju visoke europske standarde. Isto tako dakle ti brojni statistički pokazatelji u prijedlogu ovog zakona nije jasno čemu oni zapravo služe. Osobito zato što ti pokazatelji nisu u nikakvoj vezi sa tekstom koji stoji pod naslovom "Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći". A mene je baš to zanimalo. Nas u klubu HSP-a posebno je zanimalo da mi vidimo u svezi sa ovim statističkim, brojnim statističkim pokazateljima koji su nabrojani u ocjeni stanja da ih se direktno poveže sa poglavljem "Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći". Ja tu poveznicu nigdje nisam vidio u prijedlogu ovog zakona i ne znam na koji način će ovaj zakon utjecati na te statističke pokazatelje koji se nabrajaju u ocjeni stanja. A to je ono što bi me naročito zanimalo. Dakle da vidim da u u tekstu pod naslovom "Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći" da ja vidim kako će se ili kako Vlada ili kako ministarstvo predviđa da će se primjena ovog zakona reflektirati upravo na te statističke podatke koje su ocjeni stanja naveli. Onda bi sa puno više odgovornosti i sa puno više pameti zapravo mogao reći, da dobro je da donosimo ovaj zakon i dobro je da ga donosimo baš sada i što prije ili morali smo ga možda čak donijeti i prije nekoliko mjeseci ranije ili reći znate šta možda bi bilo bolje da ovaj zakon donesemo nekoliko mjeseci kasnije ili čak godina kasnije. Ovako to sve ostaje zapravo u nekoj domeni, ja bih rekao birokratskog rasuđivanja, dobro je da što prije uskladimo zakonodavstvo Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, a zapravo ne znam da li je to dobro da li je to što prije ili što kasnije. Iz obrazloženja ovog prijedloga zakona ispada da mi u Hrvatskoj zapravo jedva čekamo da nam stočarstvo uđe u otvoreno tržište. Po stavovima predlagača mi imamo dakle sve uvjete za otvoreno tržište. Osobno ja i mi u klubu HSP-a mislimo da baš i nemamo sve uvjete za otvorenu tržišnu utakmicu i da bi za to trebalo ipak još malo vremena, malo obrazovanja i obrazovati stočare, za to izdvojiti još po koji milijun kuna pa da onda možda budemo spremni za uvjete otvorenog tržišta. Ovdje bi zato zamolio doista predstavnike Ministarstva poljoprivrede da kažu koliko je njima zapravo poznat pristup države pristup države Danske i za što se ona izborila u Europskoj uniji po pitanju poljoprivrede, naročito stočarstva, a i ovih dijelova proizvodnje i potrošnje mlijeka i ostalih dijelova koji su nama bitni. Jesu li proučili šta su Danci zapravo na čemu su sve inzistirali i kada su oni zapravo usklađivali svoje zakonodavstvo koje se odnosilo na stočarstvo sa zakonodavstvom Bilo bi dobro isto tako i proučiti šta o tome misli Island i koji je zapravo pravi razlog da Island nije članica Europske unije. Naravno vjerujem da oni kao i ja znaju da je prvi i jedini i osnovni razlog i argument Islanda upravo stočarstvo. Kada bismo malo dakle proučavali te primjere onda bi bilo doista zgodno i na taj način bismo i svi zajedno malo naučili šta znači dobra poljoprivredna politika, ali ne samo šta znači dobra poljoprivredna politika već bismo možda malo uvidili i što znači braniti i adekvatno zastupati nacionalne interese pa ako je potrebno i pri time ingu donošenja zakona, odnosno i pri time ingu usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Jer ponavljam za kraj još jedanput, u nekim je područjima dobro da što kasnije to zakonodavstvo uskladimo sa zakonodavstvom Europske unije, a u nekim je područjima bitno da to učinimo što ranije. Kada je u pitanju stočarstvu, mislim da bi bilo bolje da je to što kasnije. Hvala lijepo. Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Da, što učinit? Ja se isto slažem i dijelim mišljenje sa svima onima koji kažu da je situacija alarmantna i tvrdim isto tako da danas prilike u poljoprivredi i stočarstvu nisu ništa bolje no što su bile 2003. a 2003. nisu bile ništa bolje no što su bile 2000. a bogami bez obzira tko će dobiti na sljedećim izborima vlast, prilike za tri godine neće biti ništa bolje u ovoj zemlji nego što su danas 2002. Pa idemo Pa idemo sada ovako redom. Znači ocjena stanja i ja ću samo pokušati se osvrnuti na ovo brojno stanje tablica 1, bilanca proizvodnje i potrošnje mlijeka tablica 2, zatim kriterij prirast goveda tablica 3 itd. 2000. godine bilo je u ovoj zemlji 427 tisuća goveda. 2003. 444 tisuće goveda, znači plus 17 tisuća komada.

2006. imamo 485 tisuća goveda ili plus 41 tisuću u odnosu na 2003. 2006. imamo 273 tisuće krava minus 7 tisuća komada u odnosu na 2003. Znači ajde, recimo ovako. Iz ove Vlade 41 tisuća komad goveda više i 7 tisuća krava manje. Svinje.

2003. Svinja. Kod krmača je situacija vidimo sljedeća. Od 3. siječnja ajmo ovako, do 23.11.2003. plus 16 tisuća komada, od 23.11.2003. do danas svega plus tisuću. Ja ne bih na ovaj način nastupio da nismo dobili ovu knjižicu proračun 2007. godine za ravnomjerni razvoj Hrvatske pa se stavljaju u usporedbu materijalni izdaci ili proračunska ostvarenja za 2007. u odnosu na 2003. I sad da se ne zabavljamo sa ovcama i ostalim, jer bi se mogli tako zabavljati do nedraga, možda bi trebalo progovoriti kao što je moj prethodnik progovorio o uvozu, tj. izvozu poljoprivrednih proizvoda, ali što ćemo kada smo gotovo bih se usudio reći nacija apsurda jer se u nas ništa ne isplati raditi, u nas ne znam, što više radiš manje imaš i onda samo se treba pozvati na ovaj ili onaj status i sve očekuješ da ćeš od države dobit ali tako ne može ići u nedogled. Konačno u ovoj zemlji je sve dva ili tri puta skuplje nego u jednoj Australiji ili Americi, a barem 50, 60, 70% skuplje nego u Europskoj uniji. Ajmo sada uzeti ovu tablicu na strani 3 o uvozu mlijeka. Sjajno, uvoz se smanjuje. 2002. uvezli smo 209 tisuća tona, 2005. uvoz 157 tisuća 807 tona. Smanjuje se s druge strane i izvoz što će reći da se ajde nekako tu sustav izgleda samo organizira. ovaj Zakon o stočarstvu ne govori o onome najbitnijem, a kasnije ću analizirati odredbu po odredbu. Namjerno neću o uvozu poljoprivrednih proizvoda o čemu je govorio gospodin Rožić. To je cca u ovom trenutku 2 milijarde dolara bez lidla koji na jedno otvoreno radno mjesto u svojim dućanima gasi pet u maloj u maloj trgovini a to je onda jedna mala trgovina, osim što ću reći da je izvoz Županije istarske sada kao Primorsko-goranske, Splitske, Dubrovačke, Šibenske zajedno. Jasno ne zahvaljujući poljoprivredi već industriji, teškoj industriji i ako oko izvoza ne postignemo neki konsenzus prije svega lokacija za industrijske pogone, jedno jutro ćemo se probuditi ne samo s ovim pričama o prezaduženoj zemlji toga smo možda i svjesni već i kao zemlja koja neće biti u stanju servisirati svoje dugove. Mi jasno moramo to reći i građanima i zelenima i nevladinim udrugama i ekolozima itd. da bez industrije ova zemlja će kolabirati, a to da se može živjeti samo od turizma od neke ekološke poljoprivrede, to su najobičnije gluposti. To ne može niti jedna Istra, a kamoli Hrvatska. Konačno u Istri na turizam otpada ispod 30% na industriju preko 40%. No, da se vratim na ovaj Zakon o stočarstvu. Mislim ključ nisu ove odredbe o kojima mi danas raspravljamo. Ključ je za svakoga seljaka zemlja, zemlja koja je još uvijek u velikoj mjeri u državnom vlasništvu treba postati vlasništvo našeg poljoprivrednika, ali ta zemlja mora imati koja se dodjeljuje od države poljoprivredniku, jedan drugačiji vlasnički status. Zalažem se znači da se zemlja proda poljoprivrednicima po simboličnoj cijeni, ali da poljoprivrednik tom zemljom ne može trgovati, to je bit. Znači zalažem se da mu se ustupi metar za jednu kunu na 10 godina, da prati kamatu samo u visini inflacije, ali ako je želi prodati neka je još jedanput, prije nego to napravi ponudi državi po istoj cijeni kojom ju je stekao. Taj detalj fali u našem zakonu. Koncesije s druge strane poljoprivrednicima ne znače mnogo pogotovo ne radi kredita i sl., oni je moraju steći, ali još jedanput ću reći prodat bi je mogli samo za onoliko, znači najprije trebaju ponuditi državi pa ako država neće onda neka nastupe dalje na tržištu sami. To bi trebalo biti bit ovoga Zakona. O tome se ne govori. Nema seljaka bez zemlja i to mi moramo shvatiti. Ne znam da li pratite neka događanja u Istri, da ne spominjem neke općine. Sve je oko poljoprivrednog zemljišta blokirano, prodaje nema, ajde ide nešto u zakup, a baš tu na tim prostorima Republike Hrvatske zbog barbarskog poratnog egzodusa kada taj prostor napušta gotovo 140 tisuća ljudi, preko 33% zemljišta je u državnom vlasništvu Hrvatske, prosjek je ako se ne varam oko 8%, a na Bujištini čak preko 40%. Ja ću iskoristiti ovu priliku i upitati državnog tajnika što je sa tvornicom za preradu rajčica, tj., pomidora u Umagu i zašto se Podravka kilavi da krene u gradnju novog pogona. Što se samog Zakona tiče ne zanimaju me ove putovnice o kojima se ovdje govorilo za kopitare. Članak 4. je apsolutno korektan kako bi zaštitili svoju pčelu. Članak 12. apsolutno je u redu, prostornim planovima ili treba voditi računa i o našem selu makar nije uvijek problem, ja kažem, administracije. Češće poljoprivrednici poglavito uz ta rubna gradska središta žele da im se zemljište urbanizira jer time vrijednost se zemlje povećava preko noći za 30 ili 50 puta i lakše je sigurno baviti se preprodajom zemlje, nekim građevinskim djelatnostima nego poljoprivredom. Pozdravljam stavak 2. članka 12. koji glasi da u roku od 30 dana ministarstvu daje mišljenje, a ako ne dobije seljak to mišljenje, a prođe rok kao da je mišljenje dato pozitivno. Znači, za gradnju nekog objekta, itd. I to bi možda trebao biti ključan članak ovog zakonskog prijedloga. E sad samo da li u Hrvatskoj itko od malih seljaka može zadovoljiti uvjete onda za tu stočarsku proizvodnju bez zemlje kada su krediti za njih apsurdno skupi, a kada s druge strane doprinosa recimo za lokaciju, građevinsku dozvolu su abnormalno veliki. Pa da bi došli do jednoga pogona, recimo, štala od hiljadu metara kvadratnih, kvadratnih, vi morate izdvojiti oko 500 tisuća kuna za administrativne troškove. Nikoga u Hrvatskoj tko se bavi, ne znam, poljoprivredom nema koji bi to ili te izdatke mogao pokriti. Nitko takav pogon, recimo, za tisuću kvadrata ne može isplatiti ako sve uredno pokušava podmiriti. Stoga mi o tome isto tako moramo razgovarati. Što nam vrijedi Zakon o stočarstvu kada ljudi znači ne mogu doći do zemlje, kada ljudi ne mogu ići u gradnju jedne takve štale, kada ljudi s druge strane nemaju tržište, kada sve uvozimo i kada nema jedne osmišljene politike koja će građane, ne znam, uvjeriti da je domaće je domaće. Da svoje valja poštovati, da svoje valja cijeniti i da se svojim valja jasno služiti. To smo donekle uspjeli, vidimo, sa vinom ali sve ostalo bazira se na nesmiljenom uvozu i tu gdje smo uspjeli skrenut način razmišljanja da je naše najbolje, tu se onda ide na 0,0 promila i naprosto čitava ta proizvodnja se upropaštava. Jasno, građani bi s druge strane, tu se slažem, kupovali svoje da nije tako bezobrazno skupo, ali što ćete. Naš seljak bi u roku od dva dana propao kada bi nudio svoju robu po cijenama robe robe iz Europske unije, a da ne govorimo o cijenama iz Sjedinjenih Američkih Država. Za kraj, rasteretimo ljude koji se žele baviti poljoprivredom prije svega ovog silnog administriranja, dajmo im da dođu do zemlje. Jer bez toga uzalud će im biti sav trud i mislim da bez toga u ovoj zemlji neki bolji omjeri i parametri neće se zbiti u proizvodnji ili u brojnom stanju stoke nego da ćemo za 3 godine moći zaključiti da prilike nisu ništa bolje no što su ove 2006., kada nažalost nisu ništa bolje no što su bile 2003. godine. Eto, ima tu nekoliko i drugih dobrih mjera. Gospodin Kurtov je govorio o potpori za staje, povrat 50% od investicije, itd. Ali još jedanput želim naglasiti da uz politiku tih prostornih planova treba jasno omogućiti omogućiti seljacima da podižu te pogone i što je moguće više oslobodit ih tih popratnih troškova za ishođenje lokacijske, odnosno građevinske dozvole, a ono na čemu bi trebao biti naglasak državne politike je da naš seljak može doći do zemlje. Jasno, ne da bi njome trgovao, ne da bi prešao u građevinske poduzetnike nego da bi ostao na selu, da bi osigurao egzistenciju svojim potomcima, a u slučaju ako bi se usudio to napustiti jer nije rečeno da će se uvijek time moći baviti onda pod istim uvjetima pod kojima je zemlju dobio trebao bi je ponovno ustupiti, odnosno ponuditi državi, a država onda neka odluči da li će je kupiti ili neće. Ako država kaže ne, nismo zainteresirani, onda neka seljak sa njome disponira po svojoj volji. Hvala. A što se tiče Zakona, mi ćemo ga podržati.

Da ostane nerazgovijetno? U 10,44 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Slaven Letica. Štovani gospodine predsjedniče, obožavam vezanost Damira Kajin za istarsku zemlju, trovrsnu istarsku zemlju i zbog toga ispravljam njegovi netočan navod koji glasi ovako: "Prilike su danas teške, a ni kroz 3 godine neće neće biti ništa bolje". Ne dajte istarsku zemlju, veliki Kajine, i prilike će biti sasvim sigurno bolje, bez obzira na trenutne prilike u hrvatskoj politici koja nema veze sa stanjem kroz sljedeće 3 godine. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam netočan navod uvaženog kolege Kajina koji kaže: "ne može se od turizma živjeti". Može se živjeti a mogla bi i hrvatska poljoprivreda živjeti pod uvjetom kad bi turizam bio u funkciji hrvatske poljoprivrede, a kad bi se radilo suprotno od onoga što se sad radi, a to je da se 70% 70% potreba za hranom i prehrambenim proizvodima za potrebe hrvatskog turizma uvozi. Kad bi se to prekinulo onda bi već hrvatska poljoprivreda skočila. Hvala. Poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. tako da je rast industrijske proizvodnje od 6% u trećem tromjesečju prošle godine demantirao vašu tvrdnju i to 15% kapitalnih proizvoda koji nisu potrošnja nego će završiti u daljnjoj proizvodnji, 6% kad smo već na hrani samo hrane, a porez na dobit koji se od 2004. više nego udvostručio do 2007. pokazuje da naša poduzeća koja rade proizvode sve više i sve više imaju, a ova vaša bi vjerojatno vrijedila samo uz jedan uvjet ako proizvodiš gubitke imaš više, a koji će pametan poduzetnik inzistirati na proizvodnji gubitaka? Niti jedan. I vrlo je sumnjiva tvrdnja da je ova država jako siromašna. Uz suosjećanje sa stvarno siromašnima upitno je relativno razgovarati o siromašnoj državi gdje na otvorenje već 20-og centra dolazi 100 tisuća ljudi ili gdje u roku nekoliko dana siromašni građani uplate 2 milijarde, iz čarape izvuku. Dakle, vrlo je upitno na koji način mi mjerimo standard, mjerimo siromaštvo i kontroliramo sivu ekonomiju i prihode koji nisu ni u proračunu ni u ostalim stavkama. Hvala lijepa.

Kako možete očigledno tvrditi nešta drugo što je svima jasno? Poštovani zastupnik Frano Matušić. rekao da se upropaštava proizvodnja vina uvođenjem zakonske odredbe od 0,0 promila. To naprosto nije točno. Prije svega mogli ste pogledati statističke podatke pa biste vidjeli da ta proizvodnja raste. Mogli ste se interesirati pa vidjeti da se koriste poticaji za nove nasade, dakle ljudi sade nove nasade, vinograde, ja govorim to iz svog saznanja jer dolazim iz kraja, iz Dubrovačko-neretvanske županije u kojoj svakodnevno se novi nasadi stvaraju i proizvodnja vina raste. Dakle, proizvodnja vina se ne upropaštava. To zakonskom odredbom se zapravo pokušalo spasiti živote, ljudske živote i smanjiti broj prometnih nesreća. Na žalost svjedoci smo da se i dalje događaju prometne nesreće pod utjecajem alkohola, ali to sasvim sigurno nema veze sa proizvodnjom vinom. To ima veze sa nečim drugim. I poštovani zastupnik Ivo Kolar. Izvolite. **Kolar, Ivan (HSS)** Uvaženi gospodine predsjedniče, kolega Kajin je u svojem govoru konstatirao da seljaci ne mogu dobiti dozvole u dogledno vrijeme i da je to silno težak put. Ja vas uvjeravam da uz pomoć lokalne zajednice, a pogotovo kad govorite o komunalnom doprinosu nadležnosti jedinica lokalne uprave i samouprave i da prilikom. Samouprave, pardon. I sva vijeća su nadležna za oslobađanje takvih, jedan od primjera je i moja općina gdje u roku od pet, šest mjeseci od početka do kraja morete dobiti kompletne papire, početi gradnju i to bi trebal biti državni model kad bi država prihvatila zapravo onu maksimu hrvatska poljoprivreda, hrvatski proizvod na hrvatskom stolu.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Vlade. Evo Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu predlaže se daljnje usklađivanje s propisima o EU u području zo tehnike, a što je obaveza prema Nacionalnom programu za pridruživanje Europskoj uniji u 2006. godini te donošenje odredbe koje doprinose povećanju konkurentnosti stočarske proizvodnje. U dosadašnjem Zakonu o stočarstvu u najvećem dijelu usklađeni su uvjeti uzgoja i proizvodnje, uzgojovanju i životinja i ustroja provedbe uzgoja uređeni su zo higijenski uvjeti držanje domaćih životinja, kakvoća hrane, kakvoća proizvoda životinjskog podrijetla te inspekcijski nadzor. Stočarstvo kao najznačajnija grana poljoprivredne proizvodnje nalazi se u razdoblju prilagodbe novim uvjetima ne samo u otvorenosti tržišta nego i promjena prije svega zbog socijalne strukture sela, rasta veličine proizvodne cjeline, rasta proizvodnje po životinji i smanjenja držatelja životinja. Zasigurno operativni programi u govedarstvu i svinjogojstvu u značajnoj mjeri doprinose promjenama i potrebama prilagodbi novim uvjetima u ovoj grani poljoprivredne proizvodnje. Izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu stvaraju se pravna osnova za provedbu direktive i odluke te su omogućena donošenja provedbenih propisa te detaljne urediti pitanje o sljedećim stavkama: obliku i sadržaju rodovnika i potvrdi o podrijetlu jer ovim Prijedlogom osigurava se uključuje u uzgojno-selekcijski rad što je do sada bilo problema pri uspostavi matičnih knjiga jer vrlo često nema točnih podataka o podrijetlu pojedine životinje. Putovnica za kopitare i način njezinog izdavanja isto tako usklađuje se sa Europskom unijom jer kopitari u cijelom ustrojstvu europske legislative zauzimaju posebno mjesto i imaju poseban tretman u odnosu na sve vrste domaćih životinja. Putovnica i identifikacijski dokument koji izdaje nadležno tijelo koje vodi matične knjige ili registar ili je zaduženo za provedbu natjecanja kopitara. Isto tako uređuje se način natjecanja kopitara koje do sada nije bilo uređeno zakonskim propisima, propisima, izrađuju se pravila natjecanja kao i način osiguranja sredstava za doprinos razvoju i unapređenju uzgoja kopitara. Isto tako propisuju se i način praćenja rezultata natjecanja te sustav dostavljanja podataka u natjecanje. Sljedeće, jasnija je definicija pčele, siva pčela, znači autohtona pasmina u našoj Hrvatskoj što smo i čuli i što je vrlo bitno da donesemo propis gdje maltene jedina domaća životinja, gdje je propisano da se samo može uzgajati određena pasmina što leži u potrebi očuvanja našeg genoma, a isto tako uz niz prednosti, odnosno daje se značaj zdravstvenih osobina ove pčele i učinkovitija organizacija provedno uzgojno-selekcijskog rada, uzgojne udruge i savezi. U dijelu koji se odnosi na uvjete proizvodnje u …/Govornik se ne razumije./… predlaže se uvođenje katastra pčelinjih paša i njegovo korištenje, uvođenje programa izobrazbe uzgajivača što je vrlo bitno poglavito u specijaliziranim farmama gdje su proizvodni rezultati itekako ovise o stručnoj naobrazbi uzgajivača. Ovdje smo od državnog tajnika čuli da ovim provedbenim operativnim programima već je gotovo 96 stočarskih, 30-tak komercijalnih, znači negdje 130 stočarskih, govedarskih farmi a i svinjogojstvo operativni program koji je nedavno počeo. Imamo već 3 su prošla već nacionalna povjerenstva međutim na terenu puno više zahtjeva ima. Ovdje želim napomenuti da farme sa 50 krava, to su investicije negdje oko 2 i pol milijuna međutim, operativni program svinjogojstva ide do 9 i pol milijuna kuna i tu što kaže kolega Kajin nije ništa bolje. Sigurno je bolje i u sustavu poticaja za govedarske farme 500 tisuća, za operativni program svinjogojstva do milijun kuna i sigurno u takvim investicijama treba obrazovati uzgajivače jer tako jednu veliku investiciju zaista je i teško nositi i dugoročno i vrlo brzo se može doći u probleme a isto tako država kroz te operativne programe osigurava znači da uzgajivač ne mora imati apsolutno nikakvu hipoteku nego 50% hipoteke osigurava HBOR a 50% hipoteke osigurava HAMA. Učinkovito zbrinjavanje stajskog gnoja zbog zaštite okoliša ali isto tako sutra uvjetovanog …/Govornik se ne razumije./… poticaja za istu proizvodnju. U našim uvjetima ovo će se povezati sa ostvarenjem potpore u okviru IPAR programa i propisat će se uvjeti koji moraju biti zadovoljeni pri donošenju prostornih planova. Ovdje smo čuli već o toj temi koji se problemi susreću međutim sigurno i ja se zalažem da treba legalizirati postojeće objekte. Međutim, tko god Ministarstvo i poljoprivrede i zaštite okoliša ali isto tako bi želi apelirati i na i na jedinice lokalne samouprave kad donese svoje prostorne planove da ne zaziru od uvjetnih grla, da ne smanjuju uvjetna grla znači, držanje životinja u građevnim područjima jer činjenica je sve što spominjemo u Europi treba u biti omogućiti u području znači u građevinskom području držanje i što više farmi a isto tako i sa većim brojem uvjetnih grla ali naravno treba poštivati zadane tehničke norme, zadane propise a to se sve odnosi prvenstveno u zaštiti okoliša tako da imamo već primjera dolje u Slavoniji da pojedine općine ne znam kak' bi rekao možda žele biti veći katolici od Pape pa onda maltene u užim središtima, u naseljima od tisuću ljudi maltene zabranjuju držanje životinja što je sigurno nedopustivo jer upravo to područje i ovo što je i kolega Pankretić rekao trebaju se uvažavati zaista sve specifičnosti kako pojedinih općina tako područja, regija i slično. Potrebno je dati povoljnije mogućnosti za podizanje tih farmi kako unutar građevinskih područja, isto tako i izvan građevinskih područja ali u svakom slučaju treba poštivati norme zaštite uticaja na okoliš odnosno da sačuvamo prirodu znači da nema štetno djelovanja tih proizvodnja na okoliš. Na kraju ovo što sam spomenuo pitanje zabrane klanja podmlatka zaista jednostavno vrlo je teško administrativnom zabranom zabraniti uništavanje podmlatka određene kategorija životinja. Sigurno je da je to više ekonomska kategorija nego administrativno zabraniti i onda u biti narod bježi i u sivu ekonomiju, kolje se po dvorištima, kolje se na crno itd. Vidjeli smo primjere i borbe protiv sive ekonomije. Na neki način ta borba je počela i sa brašnom, nastavila se i sa klaonicama, vidjeli ste na čega to liči. U biti treba ekonomsku kategoriju uvesti i stimulirati kao što je državni tajnik rekao tisuću 800 kuna poticaja ne razumije./… Mislim da su to mjere znači ekonomska kategorija kako ćemo spriječiti klanje odnosno da dobijemo što veću proizvodnju u ovim granama poljoprivrede. Isto tako ovo zadnje što sam rekao upravo ekonomski pa evo i neki danas smo raspravljali o državnom proračunu i sigurno da ovih 2 i pol milijarde koje idu u poticaje poljoprivrednoj proizvodnji, koji su veći nego prije ili veći nego puno godina prije što kaže kolega Kajin nije ništa bolje. To zaista nije točno. Upravo i proračun dokazuje da je bolje, da se ipak gleda na očuvanje, da se vodi briga o održanju tih sela, o održanju proizvodnje i sigurno da i ove izmjene i dopune Zakona o stočarstvu su ipak mrvica, podloga za donošenje provedbenih propisa i sigurno idu u pravcu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje. A isto usudim se reći nedavno raspravljani populacijski zakon i tamo isto tako vodi se briga da narod ostane na selu a na selu sigurno da poljoprivredna proizvodnju ima jednu od vodećih vodećih mjesta u razvoju ruralnog područja. Moram, nisam htio ispravljati netočan navod međutim, kada govorimo o podizanju farmi onda se usudimo reći e sad problem je šumsko zemljište. Sjetimo se nedavno kad smo razgovarali i o poduzetničkim zonama na šumskom zemljištu u blizini naselja itd., onda nismo bili za međutim sada se opet koristim da kažem na neki politički način e sad smo za, šumsko zemljište da ide u tu svrhu. Međutim, u svakom slučaju cijela filozofija treba biti boljitak bez obzira o čemu se radi. Da li su to poduzetničke zone, farme itd. Sigurno poduzetnicima i poduzetnicima u poljoprivredi treba osigurati što bolji uvjete da mogu ostvarivati svoju proizvodnju, svoj život i budućnost cijel

gospodin Tomić kolega tvrdi, da će se moći ekonomskim mjerama zaustaviti klanje teladi. Neće. Ja mislim da je u svakom slučaju tu potrebno upotrijebiti administrativne mjere jer nažalost jer Hrvatska jedina gotovo zemlja u Europi u kojoj nažalost koljemo telad od 100, 150 kila. Znate da je to u svim drugim zemljama je to pomaknuto barem vrši se proizvodnju i da li je 220 kila iznad toga. Mi imamo tu jedan specifikum puštanje sve samo ekonomskim mjerama ovoga trenutka nije dobro, ostavimo još i administrativne mjere dok ne dođemo mi u jednu situaciju u kojoj ćemo moći razgovarati. Mislim da je ovo preubrzana mjera. Ona sljedi ove neke smjernice Europske unije a mislim da tu trebamo malo zabremzati. Hvala I nije ništa puno se promijenilo stanje proizvođača u ovom slučaju uzgajivača stoke jer još uvijek trgovina na crno nije stala tako da uzgajivačima stoke stvarno i nije ništa bolje. I točno je to što je rekao gospodin Kajin. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Tomislav Tomić. **Tomić, Tomislav (HDZ)** Ok. Gospodin Kajin nam nije bio decidiran samo na stočarstvo međutim ja tvrdim i dalje da je sigurno bolje nego 2003., da će 2009. biti sigurno bolje nego što je danas i u stočarstvu a isto tako i u poljoprivrednoj proizvodnji. Molim vas lijepo od 2004. nadalje puno se problema u poljoprivredi riješilo. Slobodan sam reći broj 1 trgovina pšenice nakon toga sjećate se da smo imali u dolini Zrmanje problema i sa lubenicama i sa povrćem. Svi su ti problemi riješeni a danas gospodo moja recite mi gdje ne može poljoprivredni proizvođač kvalitetan proizvod prodati ovoj državi. Druga je stvar kakve su cijene, isplativost …/Govornik se ne razumije./… Međutim, činjenica je da se u poljoprivredi ipak kroz zadnjih godina promijenila priča i da se u proizvodnju na neki način sigurno ide nekako sigurnije nego što se to prije išlo kad nije imao maltene plasman proizvoda itd. Danas i država i ovi veliki i trgovački lanci i proizvođači i prehrambena industrija napravili su okvir da je ipak na neki način čovjek sigurniji, ide u neku proizvodnju nego prije. Zato kažem, sigurno je bolja situacija danas nego prije tri godine i sigurno da će biti bolja 2009. nego danas. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, razumni govori u prilog ovog zakona a srce protiv njega. Pošto sam ja ipak samo jedan čovjek ja ću ovoga puta prikazati prikazati se slabijim i glasovat ću prema srcu protiv ovoga zakona. Naime, kad slušam ovdje kako HSS daje podršku ovome zakonu a oni su stručnjaci na tom području, malo me stid govoriti ali mislim da ovaj zakon na neki način metafizički po drugi put ubija braću Radić. Promislite da se oni siroti sad probude i da vide kakve će biti civilizacijske implikacije primjene ovoga zakona. Pogledajte kako će izgledati Gruntovčani nove generacije kad se budu snimali do nekoliko godina. Znači, to će biti ljudi koji će imati kompjutere, koji će imati konje, koji će imati matične knjige rođenih, koji će imati putovnice. Imat će jedan sistem tehnologizirane proizvodnje i u tom traženju nekako kako opravdati taj poriv srca našao sam jedan argument a vezan je za anegdotu prve životinjske farme koju sam vidio u Cavtatu tamo negdje 86., 87. godine. To je bila životinjska farma kokoši na imanju Borisa Vukobrata. Tada sam prvi put vidio nesretne kokoši kako žive da bi umrle i nesle jaja u životinjski neprihvatljivim uvjetima. Zašto kažem da me ta farma iz davnih dana utješila? Zato što je taj gospodin bio osobni prijatelj Staneta Dolanca i sa JNA ušao je u Konavle. Prema tome, ako je to nešto za njega bilo dobro mislim da za mene osobno ne može biti dobro. Općenito mislim da ovaj zakon dokida jednu civilizaciju i bilo bi dobro da su se napravile ne samo gospodarske, ekonomske, profiterske već i civilizacijske simulacije da se vidi kako će izgledati pastoralni, seoski, civilizacijski život, sjećanje na prvog predsjednika antifašističkog Hrvatskog sabora Vladimira Nazora i njegova pastira Lodu biti dio jedne civilizacije koju buduće generacije uopće neće shvatiti. Općenito mislim da imamo jedan poriv koji ću pokušavati ovdje malo komplicirano definirati kroz djelo Česlava Miloša "Zarobljeni um". Tamo u tom djelu negdje na početku, predsjednik Sabora je to čitao pa će se sjetiti, on se prisjeća kako se širila nova vjera komunistička vjera u bivšim zemljama srednje i istočne Europe, ljudi su se osjećali deprimirano pogotovo intelektualci staro građanskog tipa i onda su se pojavili neki tajni trgovci sa pilulama koje su prenosile ideološku svijest. One su se zvali multibing pilule. Tko bi popio tu pilulu odmah je počeo vjerovati u komunizam i postao je naglo sretan. Mislim da se danas nešto događa u Hrvatskoj u ovom visokom domu. To se radi o eurobing pilulama. Znači, svi ljudi misle da je to u Europi fantastično važno, korisno, da je to u najboljem hrvatskom interesu i zato kad gledam gospodina Kovačevića da se smije drago mi je. Jučer sam ga gledao ljutoga a ljutnja nije dobra preporuka razumu. I dobro da se drži ove svoje struke, tu se očito dobro razumije. U tom smislu vas podsjećam u povodu donošenja ovoga zakona da porazmislite o dvije stvari. Prvo je stado lipicanera koji je još uvijek u Srbiji, to su posebni ratni zatvorenici. Mi idemo na normalizaciju odnosa sa Srbima, trgujemo s njima, zajedno ćemo imati priplodne i rasplodne tvrtke. Uskoro se otvaraju maloprodajni lanci. Uglavnom, manje-više vraća se povijest krupnim koracima unatrag i ja osobno kad je u pitanju gospodarenje nemam ništa protiv toga ali bih htio vidjeti te lipicanere, pogotovo jer je otac lipicanera kojeg sam ja jahao na Svetoj Geri bio od četnika ne samo ubijen svirepo nego je bio na kran podignut za četiri noge i njegove slike su objavljene u čitavom svijetu kao prikaz svireposti te armije. Prema tome, ti nesretni sužnji u povodu ovoga zaslužuju neku bolju sudbinu. Konačno, danas bi nešto kazao o ovom danu u povodu kojega danas raspravljamo a to je Dan obilježavanja protesta protiv obiteljskog nasilja.

U zadnjem broju jednoga tjednika šest stranica je posvećeno pravednoj osudi Ljubomira Čučića

a to su dakle ove nesretne i prekrasne pčele, sive pčele. Sad sam razgovarao sa Željko Ledinskom da li je to u skladu sa …/Govornik se ne Dobro, ako pčele spadaju u stočarstvo, ali tu je negdje, pčele idu negdje. **Letica, Slaven opake orwelovske sudbine ovoga zakona citirat ću vam samo članak 6. stavka 7. koji traži od životinja nešto što mi ne tražimo od nas ljudi. Pročitat ću taj članak koji je vrlo zanimljiv. Kaže ovako: "Kad rasplodnjak ne ispunjava postavljene uzgojne i reprodukcijske uvjete ovlaštena osoba predlaže izlučenje iz daljnjeg uzgojnog korištenja te o tome obavještava držatelja rasplodnjaka, uzgojnu organizaciju te stočnu stočnu inspekciju.". Gledajte kolega Kovačeviću ja sam prijatelj Društva prijatelja životinja. Promislite kakve mi uvjete postavljamo nesretnim životinjama. Pogledajmo oko sebe i time zaključujem. I molim vas gospodo da povjerujete da ovaj zakon nije ispunjen radošću i da pastoralni život u Hrvatskoj neće biti ispunjen radosti. I da je trebalo malo više konzultirati antropologe, etnologe, povjesničare kulture, pokojnoga Stipicu i Pavla Radića i da barem u povodu donošenja toga zakona damo nesretnom HSS-u dio imovine što su im otele različite vlasti, svakome se vraća zašto ne bi vratili … /Govornik se ne razumije./ … i HSS-u. Hvala vam lijepo. I kako vi kažete kolega Letica parafrazirajući životinjsku farmu sve su životinje jednake, samo neke su jednakije. Poštovani zastupnik, Pero Kovačević, replika. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa poštovani gospodine predsjedniče, u pravu je kolega Letica, ali moram vam još nešto reći. Normalno da je to državnom tajniku sve smiješno

neozbiljno ponašanje državnog tajnika, dok Letica govori o tako važnima stvarima, da ništa nije napravljeno u području poljoprivrede ove tri godine za vlasti HDZ-a. Dapače da je situacija još gora, da znamo koliko je veliki uvoz hrane, da znamo koliko je veliki rebalans uvoznik Hrvatske

Da, da, da. A drugo vam podjeljujem opomenu radi ovoga uvredljivoga nastupa. Izvolite kolega Letica. **Kovačević, Pero (HSP)** U ime kluba Hrvatske stranke prava tražim da Odbor za Ustav i Poslovnik ovu vašu ne, kršenjem Poslovnika da preispita. Da se ne ponašate kao o zakonu koji je pred nama. A pročitat ću vam jednu staru židovsku "Ispod karpatskog kraja.", bit će poučna za svađe u ovom "Ako se dvojica svađaju i jedan je dobrih 55% u pravu to je vrlo dobro i nema razloga da se kida. Ako je 60% u pravu to je divno, to je velika sreća i neka gospodinu Bogu zahvaljuje. A što reći za 75% u pravu. Modri ljudi vele da je to vrlo sumnjivo. Dobro. A 100%? Takav koji govori da je 100% u pravu gadan je nasilnik, strašna lopuža i najveća hulja.". Ja bi općenito htio da se u ovom Saboru ne inzistira da je netko sasvim u pravu. Nisam Pero htio ništa tebi reći nego htio sam reći da sam ja govorio o Zakonu o životinjama, a da o ovome ćemo raspravljati na drugim mjestima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Ivan Kolar. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi gospodine predsjedniče, državni tajniče s pomoćnikom ministra, dame i gospodo zastupnici. Ja bi danas puno radije raspravljal o hrvatskoj poljoprivredi, hrvatskom modelu poljoprivrede, o rajonizaciji regionalizaciji, zaštiti domaće pasmine i da sad ne nabrajam 10 drugih tema, nego o usklađenju jednoga zakonskoga teksta spram Europske unije. Već je tu bilo govora da ne treba po staroj onoj "Grlom u jagode" ili "Ko guske u maglu" i pod svaku cijenu cilj ulaska u Europsku uniju podrediti sve radnje na način da zapravo zamaglimo stvar do kraja i da u toj zamagljenoj situaciji ne znamo se snaći. kaj se događa pod recimo krinkom prilagodbe hrvatske poljoprivrede i da mi što prije se prilagodimo i uđemo u Europsku uniju? Sada samo primjer koji mislim da je došlo vrijeme da se ispravi i da moramo brzo reagirati. Sustav državne potpore poticaja poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu ovoga časa proizvodi negativne učinke na selu toliko velike da imamo raslojavanje na male i velike i da nam selo odumire, da nam selo zapravo je pred jednim takvim procesom gdje ako ne dojde do nove industrijalizacije i opet migracije sa sela, a to ne uspijemo zaustaviti mjerama dijelom poljoprivredne, jednim dijelom socijalne politike napravili smo jednu veliku grešku. mi moramo biti socijalno osjetljivi za malo i velike jednako. Sad je raspodjela državnoga kolača spram velikih blagonaklona. Mali ga nemru baštiniti. Govorim o tom iz razloga toga i upozoravamo da mi ipak ne smijemo prepisivati europske modele i europski način gospodarenja poljoprivredom jer smo mi ipak drugačiji. Naime, ako se sjećate u prvom prijedlogu zakona bilo je rečeno da bi bilo zabranjeno tzv. naše kolinje kao tradicijsko jedno naslijeđe, pod posebnim uvjetima itd. samo bi se dozvolilo. Ipak smo uspjeli ovom zakonom izbjeći tu mogućnost i na sebe navući jedan veliki gnjev svih naših poljoprivrednika s sela, a bome i onih koji v gradovima žive pa dolaze hodočastiti da bi si napunili svoje škrinje i imali od čega živjeti. Nekad je to potreba nekad je to samo luksuz, ali svejedno. I ako je to samo 1/3 poljoprivredne proizvodnje već je vrlo značajna i tu je odgovor o sivom i onom tržištu i na koji način i naši standardi i sve skupa. Znači tu smo naišli na razumijevanje i svaka čast da se to izbjeglo. Međutim, trebali smo i korak dalje napraviti. Mi to moramo štititi. To mora biti naša posebnost kad ulazimo u Europsku uniju da ulazimo s jednom tradicijom koja je posebna i to nam nitko neće nikada zabraniti niti reći da to ne smijemo raditi jer su i oni svoje posebnosti zaštitili. Zato dok se prilagođavamo Europi dajmo više truda na ovo naše domaće. Dajmo štitimo, tu sada na brzinu na domaću pasminu goveda, a ne toliko sada /Govornik se ne razumije./ crnoga, crvenoga, ne znam kakvoga, zaboravljajući našu 100 i nekaj godina tradiciju simentalca je al pari sada europskomu i jednako se more nositi i u genetskom potencijalu i proizvodnom i sve skupa. A jednako tako seljacima pruža dvostruku mogućnost, i mliječno i mesno, a ne da sada se samo određujemo za mliječno jer naše farme pomalo imaju problema za podmlatkom, a to je vjerojatno rezultiralo i ovom odredbom Zakona da se dozvoli klanje klanje teladi jer to i nije za drugo da se kolje, takva telad da se ne tovi. Ali zato bi trebalo ipak za sada administrativno simentalca zabranjivati klanje do recimo određene kilaže, 200-tinjak kila ili 220 kako kako mi govorimo o onom prvom stupnju ovoga uzgoja, a nek se crni hoštajn kolje na 100 kila ili 120 kila kad hoće jer on nema ekonomsku opravdanost da se dalje tovi. I o tom treba raspravljati otvoreno i tu su prave teme kak štitimo poljoprivredu i dajemo mogućnost dalje napretka. Nadalje, mi u ovom Zakonu uglavnom uglavnom je on ispravlja one nepravde natjecanja, rodovnika, tko se s tim treba baviti ili ne. Ja podsjećam da je ministarstvo odgovorno za sve procese koji se u poljoprivredi događaju i samo ministarstvo koje nema viziju i ne zna kaj treba napraviti bude nas odvelo u krivu stranu. Zato hrvatski model poljoprivrede mora uvažavati sve svoje specifičnosti od najmanjega poljoprivrednoga proizvođača do najvećega, od najneisplativije poljoprivredne proizvodnje koja se čini ekonomski neopravdana ali ima višestruku značajnu ulogu značajnu ulogu u održavanju krajobraza, za očuvanje tradicije, pa u konačnici i one nenadoknadive gubitke ili koristi koje ima, mi nemremo ni procijeniti. Jer nemojte zaboraviti kad nam ostane pusti teren, nema te mehanizacije koja ga more održavati osim ljudske ruka. Ljudska ruka je vjekovječno održava sve ovo kaj, mi se hvalimo kao država da smo čisti, da smo ekološki prihvatljivi, da smo ne znam, za raznorazne izlete bogom dana država, ali to sve tak dugo dok imamo čovjeka, dok su ljudi na tom terenu. Više kad nam nestane tih zaljubljenika u prirodu, a podsjećam da je seljak, a to je stari Pankretić govoril, jedini znal s Bogom i zemljom napraviti proizvoda. Sve ovo drugo ako je kemija uključena, ako je industrija uključena nije blagoslovljena na onaj način kak je bilo i to treba. Tak da ajmo posvetiti više pažnje zaštiti domaće proizvodnje, zaštititi naše, evo ovo je jedan od primjera o sivoj pčeli.

spomenem, jedna sigurnost poljoprivredne proizvodnje je osigurana tek onda kad država to ne promatra kao proizvodno, ekonomsku granu nego kad je to političko pitanje. Još cijelo vrijeme mi nismo politički odredili se spram poljoprivrede i ne pomažemo u onom smislu u kojem bi je trebali. Zato ajmo jednom za svagda reći, nam je interesantan onaj tko ima jednu kravu, nek dobi tih 500 kuna za tu kravu poticaja. Jedan hektar koji obrađuje nek dobi tih 2 tisuće 250 ili tisuću 500 koliko bude poticaj. Za svaku onu proizvodnju koja doprinosi blagodati ove države mi jednako moramo imati obzira. Jer za sada ispod nivoa poticaja ostaje nam 1/3 površina, ostaje nam 1/3 stočarske proizvodnje, budete vidjeli kad se bude dogodilo kad se isplati i na koji način i koji problemi se budu našli. Znate da za mlijeko ostavljamo stalno onih 6 tisuća hektara gdje jedino i još uvijek imamo razumijevanja za te male, ali i to moramo napraviti. Još da se osvrnem za poticanje kad se za to. Nemojte podlijegati, a ja vas uvjeravam da selo dobro prati ovu cijelu situaciju. Kak veliki sviraju tak vi plešete. Oprostite, poticaj sada po junetu, on je izuzetno stimulativan, ali dajte nam podatke, jednom izađite, tko dobiva te poticaje. mojem selu jedan, a proizvodimo prek, ne znam, na 2 tisuće krava. Morete si misliti koliko ima, da bar ima 50% ovoga ženske teladi. Sve ostaje u tovu, nemremo dobiti poticaja. Zbog čega ga nemremo? Zato jer su takve administrativne mjere nametnute a seljaci još nisu pripremljeni za tu proizvodnju. I o tom treba objektivno raspravljati i ne prigovarati samo seljaku zašto nije organiziran nego mu izlaziti u susret da bi i on to mogel ostvariti. A to su mjere ruralne, ovoga ministarstva jer je doslovno rečeno, ministarstvo je odgovorno za provođenje svih mjera koje se u politici, posebno poljoprivrednoj politici provodi. još samo da, sekundu, pozdravljam i uvažavanje da izgradnju farmi moramo prilagoditi i prostornoj, kod donošenja prostornih planova, da nam stvarno ljudi ne izlude prilikom dobivanja papira nego spram teritorija da se i takve farme farme mogu graditi jasno uz suglasnost lokalne zajednice i prostornih planova. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Evo želim replicirati kolegi Kolaru. Nije sigurno ovaj Zakon zamagljivanje. Ovaj Zakon je ipak malo korak naprijed, i što vi kažete, ne smijemo slijepo prepisivati zakone. Apsolutno jer zaista smo specifični. Međutim, u pojedinim segmentima i zakona i cijele zakonske regulative trebamo prepisati zakone i što se tiče zaštite okoliša i što se tiče organizacije proizvodnje, ono što sam pričao unutar i van građevnog područja, prostornih planova, itd., i u kvaliteti proizvodnje treba prepisivati, treba učiti jer upravo intencija što kažete tradiciju. Nećemo mi uništiti tradiciju kolinja u Slavoniji, međutim nemoj da nam tradicija bude na neki način socijalna kategorija, bitno da bude kulturološkog kategorija tako da pokušamo osigurati tim ljudima, tim staračkim domaćinstvima dohodak, a kvalitetnom proizvodnjom, novom tehnologijom onim uzgajivačima da što jeftinije proizvedu proizvod kako bi mogli osigurati jeftino na domaćem tržištu, a isto tako da taj proizvod konačno promijeni priču, da taj proizvod ide van pa onda neće biti takvih problema uvoz i izvoz i ovo što pričamo pokrivenost. Znači neke stvari zaista treba prepisivati, u svakom slučaju treba prihvatiti, ne treba izmišljati toplu vodu nego treba prihvatiti ono što je dokazano dobro, pogotovo u razvitku ruralnog područja. Mislim da je tu ipak Europa i iskusnija i u drugom sustavu su bili. Mi smo evo prije par godina počeli značajnije to podržavati, mislim da neke zakone treba prepisivati, a u svakom slučaju specifičnosti treba ostaviti, ali nemojmo zaista stvarati. Tko kaže da je seljaku lako taj stvarno nema pojma u životu jer je to krvav kruh koji on zarađuje, ali nemojmo od njih stvarati stalnu socijalnu kategoriju nego nađemo model staračkim domaćinstvima dohodak. Vi vidite danas svi su zinuli na državnu zemlju prometa, poljoprivrednim površinama u privatnom vlasništvu kojeg je 80% maltene i nema. Znači to je ipak je politika uključena, idemo ciljano raditi u boljitku poljoprivredne proizvodnje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Kolar. Hvala lijepa. Pa mi se u načelu slažemo, ali evo podsjetit ću sad državnoga tajnika, pomoćnika ministra, nas sve skupa da smo jednostavno podlegli pritisku i nemamo više obavezno cijepljenje svinja protiv svinjske kuge. U Karlovcu je pojavila se jučer. Naša država je ovoga časa počela biti izuzetno rizična država za proizvodnju. Proizvodnja je, vi koji ste znali, probali se baviti, jedan posebni vid jer to je živo stvorenje koje podliježe svim mjerama, promjenama itd. Ne hitati, ne žuriti, trebaju se stvoriti uvjeti, uvjeti se dugotrajno stvaraju, navike, školovanje. Danas nisam ništ govoril o školovanju jer mi je prekratko vrijeme. Pet edukativnih semestara je kod mene su prešli Visoko gospodarsko učilište i Agronomski fakultet. Čak su išli na informatičko opismenjivanje mladi poljoprivrednici 70-tak njih, sad platila općina i zato moramo postupno neke stvari uvoditi, uvoditi, a ne prek noći i reći mi smo riješili. Nismo riješili ništa. Sad ih rješavamo. Kak? Iz državnoga proračuna, budžetom svih nas da to saniramo i možda vratimo mjeru koja je bila do sada učinkovita jer znači nismo stvorili uvjete još da bi mogli prepisati neke takve zakone i takvu proizvodnju provoditi. Zato ja to govorim. Ne govorim slučajno, govorim iz iskustva. Hvala lijepo. Ivana Sučec-Trakoštanec, replika. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Pa evo ja bih samo nadopunila izlaganje gospodina Kolara, oboje dolazimo iz istog miljea, dakle iz Koprivničko-križevačke županije i ja imam evo tu sreću biti iz tog Svetog Ivana Žabna gdje je 908. po prvi puta došlo prvo govedo tog simentalskog uzgoja i gdje se znači u stogodišnjem znanju to govedo razvijalo i danas stvarno možemo s punim pravom reći da smo korak Europi. Ali ja moram samo podsjetiti u kakvom stanju smo mi zatekli to selo 50 godina dezavujirano '90. ta sela nisu imala nisi asfalta, niti struje neka, na žalost evo 50 kilometara od Zagreba niti vodovoda, ničega. Poboljšanjem infrastrukture mi smo pomogli da ljudi ostanu na selu, ali kao kruna proizvodnje stočarstva iziskuje dobro ste rekli čovjeka. Sve manje ljudi ima koji mogu i hoće biti dakle 24 sata uz svoju proizvodnju pa bila ona velika, mala, bilo kakva. Dakle, mi moramo biti svjesni da smo taj proces restrukturiranja stanovništva i pad udjela poljoprivrednog stanovništva u ukupnom stanovništvu od nekoliko 10-taka postotaka prošli u bolnih pet godina dakle u ratu, a druge zemlje su taj proces prolazile najmanje 50 do 70, neke i 100 godina. izuzetno velikog razvoja tehnike, tehnologije svakog dana imamo neka nova naučna dostignuća i u tom području. Mi moramo reći dakle da je naše ministarstvo i naš seljak uspio hvatati korak ne tako brzo jer nemamo ni dovoljno novaca, ali u znanju svakako. Dakle, i kao predsjednika Upravnog vijeća Visokog poljoprivrednog učilišta usudim se reći u razmjeni studenata sa stranim zemljama Hrvati ne moraju biti inferiorni, Hrvati imaju što ponuditi dakle i u znanju Europi, ali ja sam moram dakle reći i podržati i ovu težnju da mi aplicirajući zakone ih ne prepisujemo i to i nije slučaj, a najveći problem ja ću vam reći danas jest sivo tržište i to nije krivo ministarstvo. čini sve dakle da uvede reda u proizvodnju, ali u onom krajnjem prometu moraju inspekcije više visiti na terenu. Ja imam pritužbe seljaka iz naše županije koji imaju, u sustavu su PDV-a ulaz kroz uredni uredni račun, ali ne mogu dati robu uz račun van i ne mogu si odbiti pretporez pa tu ja molim inspekcijske službe dakle da naprave više reda i poreznu upravu koja treba kontrolirati jer seljaku treba taj račun da je prodao robu da bi mogao cijeli sustav zatvoriti i mi moramo reći da u našoj županiji dakle imamo porast i broja stoke, da imamo manji broj proizvođača dakle ali veći broj stoke, a da smo na neki način ta staračka domaćinstva što je na žalost, govorili smo o nacionalnoj populacijskoj politici problem koji nije samo u poljoprivredi, on je svud takav. Dakle, taj problem je i na selu još izraženiji jer iziskuje dakle puno više fizičkog rada i svega onog ostalog. Dakle, shvaćajući te teške probleme podržavam dakle zajedno s vama naravno i ovo što čini lokalna samouprava, ali mislim evo apeliram ovog treba da je, jer dolazimo u doba godine dakle kad je najveći skoro bismo rekli promet od 10. mjeseca naovamo u ovom sjeverozapadnom dijelu stokom i kad počinju ta različita kolinja i novogodišnja stavljat pa povećani promet i u velikim trgovačkim centrima, dakle da se pomogne da seljaci kroz papire imaju promet tom stokom da zaokruže svoju proizvodnju kroz OPG i kroz sustav PDV-a. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Kolar. Hvala lijepa. Meni bi bilo prekratko sada vrijeme ovo kaj imam na raspolaganju za repliku jer je bilo malo duže, ali dobro. Nije uglavnom. …/Upadica se ne čuje./… Sve ok, dapače. Pa dobro, smijem i ja nekaj reći. Ja Ja uvažam činjenice i mislim da bi zlonamjeran bil kad bi rekel da se ne pomaže i da nije dobro da gledamo kak je Radić rekel nemoj kukurikat v svojem dvorištu, nego zidi na vulicu i otidi gledat dalje da vidiš kaj se događa. Tak i mi, moramo biti celo vreme. Ja sam imal sreću biti na žetvi riže ove godine pa sam bil fasciniran organizacijom, znači proizvodnje, sijanja, navodnjavanja, žetve, plasiranja i sve skupa. Ovo da je kolega Kajin tu. Kod nas je riža jeftinija v maloprodaji nego kod njih tam gdje se …/Govornik se ne razumije./… Zamislite sada apsurda, a proizvode ga. Ali smo mi našli znači neki supstitut da bi ona bila za nas prihvatljiva da ju uopće konzumiramo. Ja ne znam koje modele ali znam to. I kaj hoću reći. 50 godina nam treba da bi došli do toga sistema, sustava, organizacije da bi došli. Ja više ne. Neki drugi da. Ali nam i treba polagani pristup prilagodbi hrvatske poljoprivrede jer je veliki veliki broj kućanstva u konačnici teritorija ovisan o tom procesu. I kad to shvatimo onda nam se nikam' neće žurit. I vjerujte mi da nas Europa nemre naterati da uđemo k'o Bavarci, Štajerci ili ne znam 'ko nego mi hoćemo 'stati Hrvati ili oni koji jesu da sada ne povredim neke i nacionalne manjine i sve skupa nego takvi kakvi jesmo. Hrvatski poljoprivredni proizvođači. Tu stvarati uvjete pa neka oni misle o nami kaj oćeju i nek nas 'oće takve ili neću. Ja o tom govorim. Hvala lijepa. Samo kratka replika uvaženom kolegi Kolaru na onaj dio njegovo izlaganja u kojem je govorio o pasminskom sastavu govedarstva. Ja ću tu usporediti Hrvatsku doista s Austrijom ili Bavarskom što ne znači da njihove modele tu treba slijepo primijeniti. Ne. Baš suprotno. Treba vidjeti što drugi rade ako dobro rade i sukladno našim specifičnostima naprosto uspostaviti model ali ponavljam na onaj način i u cilju da to doista budemo mi. Dakle, mi smo se ovdje u Hrvatskom saboru prethodnim sazivima naslušali razno-raznih strategija i rasprava. dovesti do toga da uzgojni programi i politika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u smislu i poticaja, prije toga regionalizacije proizvodnje i drugih mjera dovede do toga što otprilike ima u Austriji i u Bavarskoj. Tamo se vodi računa da se u brzoj trci za velikom proizvodnjom mlijeka ne uništi broj stoke, broj životinja i da se ne uništi proizvodnja mesa. Tamo postoji propis, temeljem njega se to i potiče. Minimalno 76% stada mora biti pasmine simentalske dakle miješane pasmine, mliječno mesne a ostatak onda može biti isključivo mliječne pasmine. Zato se i u Hrvatskoj mora voditi o tome računa jer je to velika šansa i za proizvodnju mesa. Nemojmo zaboraviti samo kratko da je tamo '80.-tih godina već juneće meso hrvatskog simentalca bio već brend u Europi. Pa zašto to ne bi bio i ponovo? I samo kratko o svinjskoj kugi? Više se ne cijepi protiv svinjske kuge ne zbog hira nego radi toga što se želimo probiti na europsko tržište što se tiče svinjetine. Danas a bit će još dugo Europa je gladna svinjetine i to je naša velika šansa šansa a striktnom provedbom zakona i mnogim drugim mjerama možemo napraviti reda na tom području. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Kolar. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Kurečiću, ja se potpuno sa vama slažem i zato sam i navel taj primjer simentalca. Naime, kod nas je simentalac nekad bil pretežito 80% zapravo naše domaće autohtono govedo i gdje smo postizali vrhunske rezultate. I sad je ovoga časa ali ne zbog ministarstva, ne govorim to zbog njih nego zbog trgovačkoga lobija, zbog ako se sjećate onih koji su bili '95., '96. kad sam ja govoril o tom tzv. lancu uvoza jedan daješ tri prodaješ. To je bila fascinantna zarada i to je praktički na rubu kriminala bilo. I sad se događa to da seljak dobiva preskup repromaterijal, uvoznu junicu mjesto da se na našim akcijskim prodajama, prodajama, naša stoka prodaje. Pa jel' nije sramota da ne mremo u …/Govornik se ne razumije./… na državnom sajmu prodaji sto komada. Ja na svojoj seoskoj akciji prodam 60 komada. o čemu mi govorimo za Boga miloga? Pa je li to stimulans domaćemu proizvođaču da ostavlja žensko tele i da ga uzgoji jer vjerujte mi ne mre se v tovu uzgajati rasplodni materijal nego se on mora posebnim stajama uzgajati i prilagođavati visokoj proizvodnji da bi on bil visoko proizvodan. Ovo kaj se sada po Njemačkoj, Rumunjskoj kupuje stoka i nam uvozi iz tova to traje 5, ja imam informaciju do 6 godina. Svako godišnje remont od 30-40% i ljudi ulaze u svoje velike financijske probleme. Naš simentalac uzgojen tradicionalnim načinom uzgoja traje od 10 do 12 telenja. Ima reprodukcijske mogućnosti 70 i nekaj i on na remontu najviše se troši 25%. Hoćemo sada stvoriti računicu? Ekonomist je izračunao. Privid – dobivaš veliku proizvodnju, veliki remont i za 5 godina si zapravo na nuli. Krećeš od nova. To mislim da o toj politici treba raspravljati itekak i o tom sam ja govoril, jasno sve u 10 minuta nije moć ali se slažem apsolutno da o tom treba voditi računa. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine tajniče, doministre, kolegice i kolege! Zasigurno da nitko ovdje nema ništa protiv usklađivanja zakona sa Europskom unijom ali očito da to ne trebamo raditi svake godine sa istim zakonom i nekoliko puta i dobro je da predlagatelj konačno predlaže da se napravi pročišćeni tekst ovoga zakona jer od silnih izmjena bojim se da više ni ne znamo što smo mijenjali odnosno što je ovog časa u primjeni. Željela bih zaista pohvaliti da ulažemo u stočarstvo prije svega kako u govedarstvo tako i svinjogojstvo međutim, mislim da odnosno budući da nemamo ni jednog ni drugog mesa dovoljno niti samodostatnost a da planiramo i izvoziti međutim, činjenica je da često u usklađivanju tih akata pokušavamo biti rigorozniji od Europske unije jer zaista mi nije jasno a o tome su kolege ovdje govorili govoriti o takvim udaljenostima farmi. Jer sjetimo se samo Austrije. Farme su unutar ekonomskog dvorišta koje nije veliko. I prema tome nije problem u farmi. Problem je u nečem drugom a to se ovaj put i regulira. Problem je u gospodarenju sa stajskim gnojem. Mi smo definirali kakva trebaju biti odlagališta, kakvo treba biti izgnojavanje. Nažalost, nismo definirali kako gospodariti sa stajskim gnojem i on u biti čini problem. dobro je da to ovdje reguliramo. Nažalost, nije dobro što opet to ostavljamo da će to propisati ministar podzakonskim aktima. Ja bih ovdje priupitala tajnika budući da mi imamo svaki drugi članak toga zakona da ministar nižim aktima propisuje koliko je do sada tih akata usklađeno odnosno propisano, koliko ih čeka na nekakav redoslijed i upravo zato kad smo ovdje rekli propisat ćemo, odnosno ministar će nižim aktom regulirati gospodarenje stajskim gnojem. Pa gospodo mi odvajamo desetke milijuna ovog časa za gradnju farme, farme će se izgraditi, što će biti sa gospodarenjem sa tim stajskim gnojem, hoćemo li kasnije nakon toga kada ljudi počnu raditi, kada te farme prorade tražiti nekakve nadopune novih investicija. Znači ako već želimo to propisati radimo to brzo i vodimo računa da zaista se stanjakom i gospodari a ne samo odlaže. Željela bih nešto reći i o izobrazbi koja je ovdje za pozdraviti da je isto unijeta, da konačno edukacija mora biti na razini jer dajemo ogromna sredstva farmerima u ruke, oni se zadužuju, često ih i zbog toga i upropaštavamo jer paralelno ne radimo na edukaciji. I želimo ovdje upravo podsjetiti ono na što nas je i upozorio Franc Kišler bivši povjerenik europske komisije za poljoprivredu, a koliko znam i sadašnji savjetnik Republike Hrvatske po pitanju poljoprivrede, da upravo on ukazuje da Hrvatska ima problema i premalo ulaže u ljudske resurse, nepostojanje osnovnih obrazovanih programa za mlade poljoprivrednike loš savjetodavni sustav, odnosno ajde loš upotrijebit ću malo korektniju riječ, slab, Savjetodavni sustav, nepostojanje kvalitetnog marketinga i vertikalne integracije između proizvođača i potrošača. I sada da se upravo vratim. Mi imamo veliku savjetodavnu službu sa osposobljenim, kvalitetnim, obrazovanim stručnjacima. Na žalost ja ću ponovo reći, a rekla sam to i na jednom od odbora, da smo mi njih pretvorili u činovnike. Oni su servis koji danima popunjavaju hrpe formulara i administracije za Ministarstvo poljoprivrede, najmanje su na terenu, najmanje su na farmama, na polju, a upravo se od te od te savjetodavne službe i očekivalo i u tom smjeru je ona i bila zamišljena, da zaista bude nositelj novih tehnologija i savjetodavac samome proizvođaču. Kad govorite o izobrazbi rekla sam da ju ocjenjujem pozitivnom, međutim mislim da bi se trebalo definirati da oni koji sada počinju graditi farme, oni koji ovog časa ulaze u ozbiljne projekte već takvu naobrazbu mora imati, prije svega kad se radi o mladim ljudima. Normalno da ljude u godinama, ljude koji su krenuli i nadograđuju sustav teško je danas tražiti da to već imaju, ali treba im naobrazbom pomoći u svakom u svakom slučaju naći, postoje zimski periodi kada im se može pomoći, kada zaista im možemo pomoći u struci. Jer sjetimo se, a mislim da će to biti i u ratarstvu, da će biti obveze da primjenu čak novih, nekih tehnoloških metoda, pesticida da će za svaki takav proizvod morati ratar polagati ispit, a pretpostavljam da ipak i ovdje moramo imati određenu razinu obrazovanja. Dobro je da smo konačno progovorili i o zaštiti sive pčele kao naše autohtone pčele i da ograničavamo introdukciju, jer mislim da se ona pokazala kvalitetna i netko je ovdje već rekao da je to možda nešto što bismo i ozbiljnije trebali zaštititi. Želim se ovdje osvrnuti na uspostavu katastra pčelinje paše. Da, svakako, samo ne bih voljela da i taj katastar ima sudbinu katastra vinogradarstva, jer znamo da desetak godina pokušavamo stvoriti taj katastar. Bojim se da rijetko tko u Ministarstvu poljoprivrede može odgovoriti koliko stvarno mi vinograda ovog časa imamo. Mi znamo koliko je upisano u katastar, ali na žalost to ni približno ne odgovara činjeničnom stanju na terenu. opet je ovdje, propisat će ministar kako će katastar se voditi i izgledati, bojim se da i provedbeni akti proći će godine, a dok to sredimo, kažem ako ćemo ići brzinom katastra vinograda mislim da u dogledno vrijeme mi taj katastar nećemo imati. Kakvoća fizikalno kemijskih svojstava hrane. Da, svakako. Sjećam se godina do 90-tih kada svaki proizvođač je morao imati strogu kontrolu, ima je i danas, samo tu tu kontrolu danas još rade oni koji su u tvornicama to naučili raditi ranije. Međutim imamo malih proizvođača koji na žalost jedno piše na papiru, drugo je u stvarnosti, jer kontrole nemamo dovoljne, a s druge strane mislim da i naši propisi još nisu kvalitetno definirani kada su u pitanju i kemijska i fizikalna svojstva, odnosno ako su i definirani opet onaj stari problem inspekcije plaćanja, uzimanja uzoraka itd. tko kontrolira i kako kontrolira. I na kraju ukidanje zabrane klanja pomlatka. Ja ću reći da, na žalost da. Jer ako kroz sve ove godine nismo uspjeli kontrolirati da nam se pomladak ne kolje onda bolje ne imati takav propis nego imati nakaradu od propisa. Nismo uspjeli, prema tome ukinimo, a zaista ove ekonomske mjere nek' pokušaju, možda će biti djelotvornije. Skepsa je ovdje izražena, ali molim, činjenica da i ovako zabranom nismo uspjeli. Prema tome, potičući uzgoj, tov itd. mislim da imamo šanse da barem reguliramo klanje u određenim granicama. Hvala lijepa. Hvala. Replika, poštovana zastupnica Mirjana Brnadić. **Brnadić, Mirjana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo kolegici bi htjela kratko replicirati vezano na ispitivanje gotovih poljoprivrednih proizvoda na tržištu. Sustav kontrole je dobro uspostavljen, mi imamo dosta, na svakom području dosta ovlaštenih laboratorija, imamo inspektore, međutim inspektori nemaju sredstva za redovnu kontrolu proizvoda na tržištu i to je veliki problem u Hrvatskoj pogotovo se malo kontroliraju poljoprivredni proizvodi na našim tržnicama, na malim tržnicama i na veletržnicama. Ono što je u trgovinama još se nešto i kontrolira, sanitarna inspekcija uzima nešto uzoraka, međutim na tržnicama dakle poljoprivredni proizvodi u maloprodaji i veleprodaji se uopće ne kontroliraju, to je veliki problem o kojem moramo voditi računa i što hitnije ga riješiti. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil. a tada inspektori rađe ne uzimaju jer znaju da nemaju sredstava i mi na tržištu pogotovo kažem one manje industrije koje nisu postojale ranije u proizvodnji stočarske hrane, vrlo često daju po procjeni na tržište i imala sam priliku jer ja sam bila kvalitativac 15-tak godina i znam što to znači i imala sam priliku napraviti koju analizu onako za svoju dušu da se vidi što i kako izgleda danas stočna hrana. Mislim da bismo morali povećati i inspekciju i njihove njihove nadležnosti, ali osigurati im sredstva da mogu uzrokovati, da mogu zaista stajati iza kvalitete stočne hrane kada su u pitanju i fizikalna i kemijska svojstva jer zdravstvo radi netko drugi. Hvala lijepa. Hvala. I petminutna rasprava u ime Kluba HSS-a poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče. Pa dozvolite kolegice i kolege evo u pet minuta da još kažemo zaključno vezano uz ovaj zakon. Mislim da nije nikome sporno značaj stočarstva ja bih rekao ukupno za razvoj poljoprivrede, ali posebice za razvoj našega sela. I u kontekstu toga naglasio bih samo nekoliko nepobitnih činjenica onih do kojih sam ja došao, a vjerujem koje možda znate i mnogi od vas, ali koje su vrlo alarmantne. Danas je 183 sela u Hrvatskoj sa slovom i brojkom nula stanovnika. 2408 sela sa manje od 100 stanovnika, a dvije trećine ukupno hrvatskih sela dame i gospodo ima manje od 300 stanovnika. Službeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Mogu se provjeriti. Odite na bilo koje selo i provjerite i pogledajte. Ulice su poluprazne. Od nekadašnjih onih naših kak jesu na selu hiže, desetak kuća najmanje 5-6 je prazno. Problem je očigledan, velik, depopulacija i ono što je staračka domaćinstva. Stočarska proizvodnja je, zbog tog razloga to govorim, izuzetno važna u tome posebice govedarska proizvodnja. I mi moramo znači i sa mjerama i zato to govorim u skladu s ovim dijelom pokušati zadržati te ljude, pokušati ono u što se svi zaklinjemo a to je taj ruralni razvoj, multifunkcionalnost. Znači zadržati ljude, pripomoći im da budu tamo, a ne im određenim zakonskim stvarima to onemogućavati. I zato molim da i onaj dio kada smo govorili i o onemogućavanju, ja bih rekao da se taj podmladak u govedarstvu, klanje te teladi spriječi. Ostavimo, nemojmo samo prebacivati na ekonomske mjere. Neka budu i administrativne. Ta zabrana je bila. Ona ja vjerujem bi bilo dobro da i ostane. Ali nešto što moramo ovdje posebno istaknuti državni tajniče što je nas u Klubu HSS-a posebno zabrinulo pa rekao bih i u našem razmišljanju gotovo promijenilo je članak 32. postojećeg Zakona. Ako je to točno bojim se da nećemo moći mi podržati ovo. A to je, članak 32. govori: «Domaćim životinjama koje se koriste u gospodarske svrhe nije dopušteno davanje hormonalnih preparata da bi se poticao rast, proizvodnja mlijeka, mesa, jaja ili zbog drugih proizvodnih razloga. Nažalost sa člankom 14., članak 32. mijenja se i glasi, i to se izbacuje iz ovog zakona. Ako to znači da se hormoni rasta, proizvodnje i svega dozvoljavaju sada i izbacuju iz ovog zakona onda smo mi protiv ovog zakona i to energično, energično, mislimo da to nije dobro. Mislimo da je Hrvatska baš specifična po tome da može imati tu prednost da na neki način kažemo hranu koja nije opterećena hormonima, imamo nešto što možemo se podičiti osim našeg divnog okoliša i svega onoga, ali zdrave hrane koja težimo da bude ekološki proizvedena, a ne da mi sada u ovom zakonu dozvolimo primjenu hormona. Tražim siguran odgovor na ovo pa vjerujem da o tome će ovisiti podrška našega kluba. Hvala Hvala.